Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 30. seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci:

Državni zbor je na 29. seji sklenil, da opravi razpravo o odgovoru, ki ga je minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak podal na poslansko vprašanje Igorja Pečka v zvezi s porabo sredstev v okviru Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Besedo dajem Igorju Pečku za dopolnitev obrazložitve predloga za razpravo o odgovoru ministra. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi! Gospod minister bo, predvidevam, verjetno še prišel. Naj pojasnim, kaj je bil osnovni namen mojega predloga, da na današnji seji opravimo razpravo o nacionalnem Načrtu za okrevanje in odpornost. Osnovni razlog je predvsem ugotoviti, v kakšni fazi so projekti in kako poteka njihova realizacija, še preden Evropska komisija izda svoje prvo poročilo; kot vemo, da naj bi bilo to po napovedih Evropske komisije izdano naslednji mesec. Pri izvedbi načrta je Ministrstvo za okolje in prostor še kako vpleteno v same postopke in realizacijo večine projektov, sploh če vemo, da le-ti morajo temeljiti na tako imenovanem zelenem preboju. Naj spomnim, Evropska komisija se je odločila, da za nacionalne načrte uvede tako imenovano načelo »ne škoduj«, kar pomeni, da se s projekti, ki se bodo izvajali v okviru nacionalnega načrta, ne sme škodovati okoljskim in podnebnim ciljem. To je tudi vplivalo na končno pripravo našega nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost v aprilu 2021. Dokument je bil pripravljen tako, da naj bi se počrpalo vsaj 42 odstotkov sredstev za področje okolja in podnebnih sprememb. V LMŠ smo že ob obravnavi osnutka v Državnem zboru opozorili, da cilj prihodnjih investicij v razvoj Slovenije ne sme temeljiti le na infrastrukturi, ampak tudi na vlaganju v človeške vire in vire, ki bodo prispevali k trajnostnem razvoju; oziroma če povem malce drugače, gre za sledenje trem ciljem: ekonomskemu, družbeno-socialnemu in okoljskemu. In na tem zadnjem imamo sprejete zelo močne zaveze: zavezali smo se zmanjšati izpuste emisij za 55 odstotkov do leta 2030, do leta 2050 pa moramo postati podnebno nevtralni. Žal se Slovenija v Načrtu za okrevanje in odpornost še vedno navezuje na strategijo razvoja, ki je bila sprejeta leta 2015, glede na novo zastavljene izzive pa sem absolutno prepričan, da bi te strategije oziroma vsaj njene okvire bilo potrebno pošteno spremeniti. Vprašanja, ki sem jih zastavil gospodu ministru, so bila: Kje je po vašem mnenju vzrok oziroma zakaj smo na področju obnovljivih virov, se pravi zelene energije, namenili tako malo sredstev? Slovenija le 5,7 %, Finska na primer 22,7, Hrvaška, naša soseda, 9,7, skoraj še enkrat več kot mi. Kaj namerava Slovenija narediti, da bo v prihodnje realizirala višjo porabo sredstev s področja zelene energije? V katere večje projekte smo že investirali v okviru Načrta za okrevanje in odpornost? Ob koncu leta 2021 je prišlo do občutnega dviga cen energentov. Ob vseh teh podražitvah in napovedih, ki veljajo tudi za leto 2022, je temeljnega pomena, da pričnemo investirati v nizkoogljični energetski sistem. Na posredovanje podpredsednika Evropske komisije Maroša Šefčoviča glede izvajanja aktivnosti je tudi skupina glavnih znanstvenih raziskovalcev Evropske komisije izpostavila, da bi lahko ravno investicije v nizkoogljične vire dolgoročno znižale tudi cene energije. Res je, za realizacijo načrta ni pristojno samo Ministrstvo za okolje in prostor, je pa, kot sem že povedal, Ministrstvo za okolje in prostor še kako vpleteno v same postopke in realizacijo velikega števila projektov, ki izvirajo iz načrta. Glede na to, da je izvajanje nacionalnega načrta tako za področje okolja in podnebnih sprememb glede na zaveze, ki jih imamo, še kako pomembno, me veseli, da bomo o tej temi lahko danes opravili razpravo. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo bi dal ministru, pa je z dopisom z dne 14. marca 2022 zaradi mednarodnih obveznosti opravičil svojo udeležbo pri tej točki dnevnega reda. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Nik Prebil bo predstavil stališče Poslanske skupine Lista Marjana Šarca. Spoštovani predsednik, najprej lep pozdrav. Preden začnem, bi vas pozval, predsednik, glejte, to ni razprava, ki jo imamo poslanci med sabo, to je razprava, ki omogoča, da državljane in državljanke seznanimo, kaj se na tem področju dogaja. In to, da ministra tukaj ni, razumem, da ima obveznosti, prosim pa, da zagotovite, da je v tej dvorani vsaj državni sekretar iz tega ministrstva, da se imamo z nekom poslanci pogovarjati. Ker pač drugače je zadeva popolnoma brez pomena. Kolegice in kolegi! Lepo pozdravljeni tudi vsi, ki nas spremljate! Kot rečeno, sem vesel, da bomo to razpravo opravili, upal sem, da tudi z deležniki, ki so na tem področju relevantni. Namreč, govorimo o nacionalnem Načrtu za okrevanje in odpornost in o projektih, ki so s tem povezani. Za temi načrti stoji močna finančna podpora, ki je do sedaj v Evropski uniji še nismo videli; načrti, ki jih večina držav članic jemlje izredno resno, saj se zavedajo, da bodo investicije iz teh sredstev lahko razlika med izhodom iz krize ali pa poglabljanjem v njo. Naša vlada tega očitno še danes ne razume. V času epidemije covida-19 so se države članice soočale z zaprtjem družbe, kar je vplivalo tudi na vsakdanje delovanje gospodarstva, ki se je deloma ali pa, kot smo videli, v celoti zaustavilo. Z namenom, da bi spodbudili okrevanje in odpornost gospodarstva celotne Evropske unije, se je omenjen sklad tudi vzpostavil. Slovenija je tako pridobila možnost črpanja 5,2 milijardi evrov, seveda z zelo jasnimi pogoji. Na tej podlagi je tudi oblikovala najprej en, nato pa še drugi Načrt za okrevanje in odpornost, ki je bil oblikovan, kot to seveda naša vlada trenutna dobro zna, na skrivaj; torej v tajnosti pod oznako interno. Pri oblikovanju tako niso mogle biti udeležene nevladne organizacije iz številnih področij, tudi s področja okolja, ki bi prispevale k bolj zelenemu načrt. Poleg tega bi bilo pomembno, da bi svoje mnenje podali tudi strokovnjaki, ki bi s svojim znanjem pripomogli k rešitvam za hitrejši in bolj učinkovit preboj Republike Slovenije. Evropska komisija je bila pri sprejemanju kriterijev tega načrta zelo jasna. Med njimi je eden, ki nosi izrazit pomen celotnega projekta, to je kriterij, imenovan Do no harm oziroma Ne škoduj, ki je tudi vplival na to, da je morala slovenska vlada prvotni načrt tudi popravljati. je pa naša vlada, namesto da bi ji bila to spodbuda za več in boljše investicije, raje odločila, da dovoljeno uporabo sredstev zmanjša. Končni načrt je tako zastavil uporabo 2,5 milijarde evrov od razpoložljivih 5,2 milijarde evrov in ta sredstva se glede na semafor porabljajo prepočasi in tudi med najslabšimi v Evropski uniji. To seveda s seboj nosi nekaj težav. Največja bo zagotovo ta, da v kolikor cilja projektov, ki smo si jih zadali, v določenem roku ne bomo izvedli, ne bomo prejeli nadaljnjih finančnih sredstev za realizacijo preostalega, razlog pa tiči seveda v slabo pripravljenih projektih, v tem, da pač ne razmišljamo vnaprej, ne razmišljamo dolgoročno in enaka zgodba je tudi pri evropski kohezijski politiki. A poglejmo sedaj v pristojnost Ministrstva za okolje in prostor, torej zeleno. Slovenija se je med državami članicami odločila za investicije v čisto energijo v zgolj 5,7 %, kar kar je precej manj, kot so si zastavile druge države članice, ki krepko že sedaj dosegajo subvencije v obnovljive vire energije, medtem ko Slovenija še vedno več subvencij nameni za fosilna goriva kot za spodbujanje v obnovljive vire energije. Posledica: namesto da bi obnovljive vire energije ustvarjali, jih odkupujemo od Češke! Kako si potem, spoštovani, predstavljamo ne samo delo, ampak tudi izvedbo tega načrta v celoti in pa doseganje ciljev ogljične nevtralnosti. Te cilje smo si namreč zadali – mar ne? V LMŠ vidimo sredstva, vezana na Načrt za okrevanje in odpornost, kot izrazito pomembna. Ta bi tako morali v čim večji meri počrpati z namenom, da se dosežejo merila podnebnih ciljev z neodvisnostjo od drugih držav članic. Namreč podnebne spremembe in seveda aktualne krize so tiste, ki bodo najbolj vplivale na prihodnost, s katero je povezana tako državna infrastruktura kot tudi gospodarstvo. V Poslanski skupini LMŠ tako menimo tudi, da bi v prihodnje morali posodobiti vizijo razvoja Slovenije 2050 in Strategija razvoja Slovenije 2030 ter pripraviti izvedbene akte v skladu s postavljenimi razvojnimi in podnebnimi cilji Evropske unije ter redno spremljali njihovo uresničevanje na ravni vlade. Strategija torej, celostna strategija razvoja Republike Slovenije, pa govorim od železnic do prenove cest, do varovanja okolja in naše kritične infrastrukture, ta strategija, spoštovani, nam manjka že 30 let po tem, kar vidimo na naših cestah in na našem okolju. Za zaključek, spoštovani, zgolj poziv naši vladi in seveda tudi tisti, ki prihaja, da se projekte in reforme, vezane na Načrt za okrevanje in odpornost po vseh ministrstvih vzame izrazito resno, da se projekte po potrebni nadgradi, predvsem pa vloži napor, da bodo ti projekti, ki bodo pripomogli k naši bolj zeleni in bolj digitalno usmerjeni Sloveniji z okrepljenim gospodarstvom, seveda do roka, tudi ustrezno izvede. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Marko Koprivc bo predstavil stališče Poslanske skupine SD. Hvala lepa, predsednik. Spoštovani kolegice, kolegi! Žal predstavnikov Vlade ne morem pozdraviti, ker jih ni med nami. Predsednik, tukaj bi res ostro protestiral, namreč to, da govorimo o neki zadevi, kjer bi moral biti predstavnik Vlade – in jaz lahko razumem, da je minister službeno odsoten, ampak zato imamo državne sekretarje. In oprostite, to samo ponovno kakšen odnos ima usihajoči režim Janeza Janše do Državnega zbora in parlamenta. Predsednik, prosim, da tukaj tudi vi kot prvi med enakimi na to odreagirate. Zdaj bom šel pa na

Tudi meni se zdi, da če minister ne pride na sejo, ki je namenjena njemu oziroma poslanskem vprašanju, da je to nespoštljivo do Državnega zbora, ampak tu imamo opravičilo, ki je prišlo v Državni zbor in je objavljeno v sistemu z dne 14 .3. 2022. Se pravi že kar nekaj dni in smo vsi obveščeni, da ministra na to sejo ne bo. Hkrati ni prišlo do nobenega predloga, da to točko prestavimo na nek drug termin, ko bi minister lahko prišel, tako da krivda je po tej plati

glede na to, da ni bilo predloga, da se prestavi ta točka, jo pač nadaljujemo. Kar se tiče predloga, da ministra nadomešča državni sekretar, to ne gre v skladu s poslovnikom pri poslanskih vprašanjih in tudi pri tej razpravi mora sodelovati minister, če že kdo sodeluje, sicer pa poslovnik niti to ne veleva, da mora biti navzoč predstavnik Vlade.

katerikoli predsednik ali predsednica Državnega zbora si ne sme dovoliti, da se Državni zbor derogira. In kolega Zorčič, to je bila vaša domača naloga, ne pa tukaj neke basni prodajati o deljeni krivdi. Glede odgovorov na eno poslansko vprašanje Marka Bandellija je odgovarjala v. d. generalne sekretarke Vlade, če se prav spomnim, tako

kot pravite sami, v sistemu, bi lahko od takrat zagotovili, da si minister tudi prestavi svoje mednarodne obveznosti. Poglejte, naloga ministrov – spoštovani kolegi, ki se tam oglašate iz desnice – je, da odgovarjajo tej hiši na prvem mestu. Ta hiša jih je na ta položaj postavila in tej hiši so dolžni odgovarjati; vsem poslankam in poslancem tega državnega zbora, ki zastopamo državljanke in državljane. To je izrazito nespoštljivo do nas, pa to nismo videli prvič v tej hiši in se opravičujem, zelo težko se poslanci sami s sabo pogovarjamo o zadevah, ki so izrazitega pomena za našo prihodnost. Kako bomo porabili denar za okrevanje in odpornost po epidemiji in sedaj še po vojni v Ukrajini, ki ima posledice tudi za Evropsko unijo. predsednik, razumem, da na poslansko vprašanje ministra seveda težko odgovarja kdo drug, smo pa to tudi že videli. Iz ministrstva namreč vseh podatkov poslanci nimamo in zato se na tisti strani nekdo z nami pogovarja. Meni je zelo žal, ampak to ni način. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR Kolega Koprivc, postopkovni predlog. MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Predsednik, poglejte, se bom pa še iz klopi odzval. Mislim, da absolutno ni nobene, ampak res nobene potrebe, da vi, predsednik, zdaj nastopate v vlogi odvetnika te vlade. Nobene potrebe ni. Dejstvo je, da je prva naloga ministra, da se odzove na povabilo Državnega zbora. Konec koncev je Državni zbor to vlado izglasoval. In zdaj iskati kakršnakoli opravičila za to, je po mojem nedopustno in nehigienično. In vi ste prvi med enakimi v Državnem zboru in vi bi morali predlagati spremembo termina, ko ste videli in slišali, da ministra ne bo. Še enkrat bi pa rad poudaril, da bi bilo mnogo mnogo bolje, če že ni druge možnosti, da namesto ministra pride nekdo drug, kot je bila to že praksa, ampak ne. Dejstvo je, da je ta državni zboru Janezu Janši in njegovi ekipi odveč in to se kaže na več točkah, ker mislijo, da so vsemogočni in da lahko vladajo sami. Ampak se motijo, se motijo! 24. 4. prihaja. Hvala lepa. In prosim, da res s tovrstnimi praksami nehamo in da, spoštovani predsednik, nehate ščititi tovrstne neprimerne aktivnosti oziroma dejanja predstavnikov te vlade. Zdaj predlagam, da preidemo devet dni imate to opravičilo na mizi, danes se tu delate, kot da ga prvič vidite in ste vsi presenečeni. Pa lepo vas prosim! Pa lepo vas prosim! Devet dni ste imeli to opravičilo na mizi.

Mislim, neverjetni ste! Devet dni imate to na mizi, danes ste to prvič videli. Pa kako boste razpravljali, če ne berete dokumentov, ki so v sistemu. Potrdili dnevni red … Ko ste potrjevali dnevni red, je bilo to že v sistemu, danes pa vsi začudeni, pa očitki na mene, da jaz nekoga branim. Ne branim nikogar! Mislim, da je samo po sebi nespoštljivo, po drugi strani smo pa dobili opravičilo zaradi nekih mednarodnih obveznosti. Seveda si lahko vsak razlaga, koliko so te mednarodne obveznosti težke in opravičljive za izostanek z današnje seje. Ampak ne glede na to, devet dni ste že obveščeni o tem.

določitev dnevnega reda je seveda v vaši domeni, vi ste to storili, res je, potrdili smo ga tisti prvi dan, ko smo začeli sejo prejšnji teden. Ampak, vi ste vmes izvedeli, da gospoda ministra ne bo, ker ima težko neodložljive stvari, kjerkoli pač in karkoli pač tam počne, kjer je to neodložljivo – jaz samo upam, da kakih delnic spet ne kupuje, Petrolovih –, in bi vi zagotovili nekoga namesto njega. Če je lahko tu takrat sedela v. d., kot je bilo rečeno, generalnega direktorja Kabineta predsednika Vlade, potem bi danes tudi tukaj lahko sedela taista gospa. Ali pa kdo drug, katerega bi seveda vi zagotovili, ker to je vaša naloga. Zato se mi zdi skrajno nespoštljivo, spoštovani gospod predsednik, da se do poslancev na tak način obnašate, čeprav veste, da je ministrova naloga, da v Državnem zboru odgovarja poslancem. To je njegova edina naloga tukaj, ker je tja bil postavljen zaradi tega državnega zbora, in se mi zdi, da se zdaj nateguje okrog tega, ja to niste videli, pa to je bilo že tako dolgo v sistemu. Glejte, če ne gre, pač prestavite to točko, pa je zgodba zaključena. Hvala lepa.

nekateri pa ste izglasovali, da se o tem opravi širša razprava. In nič drugega. Vse to, kar je danes, je zavajanje, ne gre za zasliševanje ministra ali kaj podobnega. Izglasovano je bilo, da se na to temo opravi širša razprava v Državnem zboru in to je to in začnimo s širšo razpravo.

in vi ste nam predlagali dnevni red, kjer imam zapisano: predstavitev mnenja, Andrej Vizjak 5 minut, minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak 30 minut. Skratka, če kdo mora dobiti rumeni karton, če že ne rdečega, ste to vi, preden vi sploh odprete usta o deljeni krivdi. Zgolj za magnetogram in bodoče zgodovinarje parlamenta. Hvala. Hvala lepa. Zagotovo bodo preučili tudi to vašo razlago poslovnika. Še kakšen postopkovni predlog? Ne. Predlagam, da gremo z razpravo naprej, nenazadnje smo pri razpravi poslank in poslancev o poslanskem vprašanju naj še enkrat povem, da navzočnost ministrov v skladu s poslovnikom niti obvezna. Verjamem, da imate vsi o tej temi dovolj povedati, da bo razprava več kot plodna.

veliko omejenih sredstev in da nam za razvoj države na različnih področjih ni treba skrbeti. Kaj hitro lahko ugotovimo, da temu ni povesem tako. Že kar nekaj časa Slovenija na lestvici uspešnosti črpanja evropskih sredstev zaseda neslavna mesta spodnje polovice lestvice, kar nam je jasno dalo vedeti, da smo vse prej kot uspešni. SVRK oziroma Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost, v njem pa predvidela projekte, investicije ter vlaganja, ki bi jih Slovenija s pomočjo nepovratnih in povratnih sredstev izvajala. Omenjeni načrt je, ko ga je Vlada predstavila, požel nemalo kritik in pomislekov, kar pa je najhuje, pa je to, da se je dokument dolgo časa pripravljal v popolni tajnosti, zaprt v vladnih sobanah, kar je pač značilno za te ministre. Še kako pomembno je, da porabo evropskih sredstev načrtujemo skrbno in preudarno ter z vsemi ključnimi deležniki. Sredstva, ki so in nam bodo še namenjena, je potrebno porabiti za projekte in investicije, ki nas bodo pripeljali do ciljev, ki smo si jih zastavili in do katerih imamo tudi zaveze. Eden izmed najpomembnejših ciljev je vsekakor brezogljična družba. Cilj bomo morali doseči, če bomo kot družba želeli preživeti. Povratna in nepovratna sredstva EU, ki so naši državi namenjana, morajo biti porabljena tako, da se bo do zastavljenih ciljev prišlo kar najhitreje, posledice rešitev, ki nas bodo pripeljale do ciljev, pa morajo biti za vse naše državljanke in državljane neboleče. V Poslanski skupini Socialnih demokratov nas žalost, da smo na lestvici držav glede na uspešnost črpanja in porabe EU sredstev tako nizko. Kljub temu da se radi primerjamo z najbolj razvitimi državami EU, pa smo od njih, žal, še kako oddaljeni. Države, ki so nam za zgled in se z njimi vedno radi primerjamo, so boljše pri načrtovanju in porabi sredstev EU kot mi. Mnogo boljše. Prehod v brezogljično družbo oziroma tako imenovani zeleni prehod nas lahko vse drago stane, če se nanj ne bomo pravilno, predvsem pa pravočasno odzvali. Sredstva, ki so za ta namen namenjena naši državi, moramo pametno ter preudarno porabiti, predvsem pa jih moramo porabiti v kar največji meri. Ta vlada in naslednja bosta morali še kako trdno in aktivno delati na tem, da bomo sredstva, ki so nam namenjena, počrpali v celoti. Socialni demokrati imamo načrt, ekipo ter zagnanost, da se trenutno stanje izboljša in popravi. Hvala lepa. Še en mesec, pa bo konec. Hvala lepa. Nataša Sukič bo predstavila stališče Poslanske skupine Levica. NATAŠA Najlepša hvala, predsedujoči. Lep pozdrav! Saj to, da ministra ni, je pravzaprav tako, kot se je začelo. Tako se nadaljuje. Začelo se je v tajnosti, v konspiraciji in tudi nadaljuje se prav tako. Seveda ne bomo izvedeli iz ust ministra, kaj točno se dogaja s temi projekti. Kakorkoli, voditelji Evropske unije so se odločili za nov Maršalov načrt ali evropski new deal. Skladno s tem so do 20. decembra 2020 morale države v Bruselj poslati prve osnutke svojih nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. V skladu z dogovorom bi ti načrti morali biti digitalni in zeleni. 37 % sredstev mora biti namenjeno zelenemu prehodu, 20 % digitalnemu preboju. Hkrati pa bi se morale lotevati težav, na katere je Komisija posamezne države opozarjala že v preteklosti. Evropska komisija je bila do prvega slovenskega osnutka izjemno kritična, češ da projekti sploh niso ovrednoteni, da ni jasne zavezanosti ciljem zelene in digitalne prihodnosti, opozorila je na razdrobljenost, pa na postopek, na to, da podjetniški projekti na primer sploh še niso niti evalvirani. Iz kritik je bilo mogoče zaznati, da ni jasno, kaj Slovenija sploh hoče: konkretne reforme ali zgolj denar. Zaznati pa je bilo tudi opozorilo, da gre pri slovenskem načrtu predvsem za projekte urejanja komunalne infrastrukture, ki s cilji, ki so bili dogovorjeni na ravni EU, nimajo nimajo res nobene skupne točke. Z drugimi besedami, v Bruslju so prepoznali, da Vlada ni bila sposobna pripraviti razvojnega načrta. Prepoznali so celo, da jim je podtaknila en velik predvolilni program. A še veliko večja težava od prvega, ne preveč posrečenega osnutka je to, da iz Černačeve službe reformnih zamisli niso predstavili slovenski javnosti. Raziskovalne institucije, razvojne agencije, nevladne organizacije, občine, sindikati in delodajalske organizacije kljub prošnjam teh dokumentov niso dobili niti niso bili vključeni v njihovo snovanje. Tajno birokratsko lotevanje razvojnega preboja države pomeni, da so Černačevi z nekakšno anketo zbirali po posameznih ministrstvih že pripravljene projekte, sami pa so se trudili najti utemeljitve, da so ti projekti zeleni, digitalni in da upoštevajo kritike Evropske komisije. Za železnice, javni potniški promet in alternativna goriva je Vlada v okviru NNOO predvidela 285 milijonov evrov, istočasno pa za več kot 800 milijonov evrov investicij v ceste. Sicer drži, da se ne bodo vsi ti projekti v celoti financirali iz Sklada za okrevanje, ampak tudi iz drugih sredstev, 430 milijonov evrov bo prišlo iz NNOO, 370 milijonov evrov pa iz drugih virov. A to ne spremeni dejstva, da Vlada razume zeleni prehod kot investicije v asfalt, kamor se je torej namenila zmetati 800 milijonov evrov, kar je osemkrat več, kot je, denimo, planirala za dolgotrajno oskrbo. Z dokumenta je bila oznaka interno umaknjena šele 24. februarja lani. Seveda ne zato, ker bi se odločila Vlada, da je končno čas za javno razpravo, ampak izključno zato, ker dokumenta niso mogli več skrivati, ker so ga pač javno objavili mediji. Od uspešnega načrtovanja porabe nekaj milijard sredstev bo seveda odvisno zagotavljanje postelj v bolnišnicah, ohranjanje delovnih mest zaposlenih, reševanje socialne stiske tistih, ki so zaradi krize pristali na cesti, reševanje stanovanjskega problema mladih, ki so ostali brez strehe nad glavo, ter spopad z okoljsko krizo, ki grozi z zlomom bistvenih naravnih sistemov. Načrtovanje porabe teh sredstev je zato v največji možni meri stvar javnega pomena, ki zadeva slehernega državljana, in ne privatna zadeva članov stranke SDS, kot bi seveda tudi današnja razprava morala biti stvar javnega pomena in ne zgolj privatni biznis stranke SDS. Ampak pustimo. Ta vlada se itak na srečo poslavlja; kar je zavozila, je zavozila. Naj se osredotočim na zeleni prehod. V Levici bi, če bi imeli odločilni vpliv na načrtovanje porabe sredstev v okviru NNOO, ravnali diametralno drugače. Predlagali bi rešitve za socialno pravičen zeleni prehod v obsegu celotnih 37 % sredstev, kot je to bilo zahtevano s strani Evropske komisije. Podnebne spremembe terjajo hiter in pravičen prehod na nizkoogljični promet. Modernizirano železniško omrežje v povezavi z ostalimi oblikami javnega potniškega prometa mora biti hrbtenica mobilnosti v prostoru. Zagotoviti bi bilo treba, da bi javni potniški promet postal časovno optimalen in stroškovno dostopen. Ker se stroškov ne sme v celoti prevaliti na končne uporabnike in uporabnice, bi bil potreben premik v politike v politike razvoja javnega potniškega prometa z vzpostavljanjem neprofitnega javnega potniškega prometa v državni ali občinski lasti. Hkrati bi si bilo treba prizadevati za spremembo prostorskega načrtovanja mest in pokrajin v smeri decentralizacije, kar bi v prihodnosti zmanjšalo potrebo po dnevnih migracijah. V Levici smo prepričani, da bi NNOO moral spodbujati prehod na javni potniški promet s povečanjem dostopnosti, taktnimi voznimi redi, povečanjem frekvence, modernizacijo javnih prevoznih sredstev, vzpostavitvijo transportne mreže, možnostjo kombinacije vseh oblik javnega prevoza. Vzpostaviti bi bilo treba javna podjetja za zagotavljanje cenovno dostopnega in učinkovitega mestnega, medkrajevnega in regionalnega potniškega prometa in z odvzemanjem koncesij multinacionalkam. Zagotoviti bi bilo treba večjo povezljivost in optimizacijo oziroma tako imenovanih modal splitov. In, seveda, zaustaviti bi bilo treba širitev ljubljanske obvoznice ter druge širitve obstoječih avtocest in hitrih cest in tako naprej in tako naprej. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti pravični podnebni tranziciji, saj okoljska kriza grozi s skorajšnjim podnebnim zlomom. Posledice podnebnih sprememb na naše življenje so že zdaj povsem očitne. Ogrožajo nas vedno pogostejši ekstremni vremenski dogodki, doživljamo poplave, suše, vročinske valove. Slovenija se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja, kar se vidi v vse bolj pogostih ekstremnih vremenskih pojavih, ki so samo med letoma 2014 in 2018 povzročili za več kot 700 milijonov evrov škode v kmetijstvu, gozdarstvu in gospodarstvu. Odgovori Levice v okviru NNOO bi bili usmerjeni v leto 2030, kar pomeni, da je treba v času prihodnjih dveh vlad izpuste toplogrednih plinov zmanjšati za 60 % glede na leto 2005, pri čemer mora biti podnebna tranzicija pravična. To po eni strani pomeni, da morajo breme prehoda v prvi vrsti nositi tisti, ki so imeli od obstoječega kapitalističnega modela v preteklosti največje koristi, kar najmanjše posledice pa tisti, ki jih je obstoječi sistem pustil revne in nemočne na njegovem obrobju. Po drugi strani pa to pomeni, da ne smemo ponavljati napak preteklih generacij in podnebne krize reševati z ukrepi, ki bodo s svojimi stranskimi učinki bremenili generacije v prihodnjih desetletjih in stoletjih. V okviru NNOO bi se boja proti globalnemu segrevanju bilo treba lotiti s podnebnim zakonom, z jasno definiranimi cilji zniževanja emisij toplogrednih plinov in okvirom celotne podnebne politike države, z mehanizmi odločanja in odgovornosti za doseganje ciljev ter varovalkami v primeru njihovega nedoseganja, načinom vključevanja javnosti v sprejemanje in izvajanje ukrepov, z zagotovitvijo finančnih sredstev in zahtevo po pravičnosti naravnih ukrepov. Del sredstev iz NNOO bi moral predstavljati del finančnega okvira 2-odstotnega BDP za boj proti podnebnim spremembam, od česar bi bil en del namenjen skladu za razogljičenje, drugi pa dolgoročnemu prilagajanju. V okviru NNOO bi bilo treba torej zagotoviti pravično tranzicijo za skupnosti, ki so danes najbolj odvisne od izkoriščanja fosilnih goriv. In tako naprej. Skratka, v stranki Levica bi se NNOO lotili tako, da bi v resnici zasledovali cilje pravičnega zelenega prehoda, ki so ga v Bruslju postavili kot prioriteto, in ne tako kot ta vlada, ki je stihijsko in konfuzno, brez jasne zavezanosti ciljem zelene in digitalne prihodnosti napaberkovala razdrobljene projekte, ki z resnično zeleno tranzicijo nimajo prav dosti zveze. Hvala lepa. Hvala lepa. Mihael Prevc bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. MIHAEL Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi! Glede na vprašanje poslanca Igorja Pečka v zvezi s porabo sredstev v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je poslanec postavil poslanec postavil ministru za okolje in prostor mag. Andreju Vizjaku, je treba navesti kar nekaj številk. Načrt za okrevanje in odpornost nam do konca leta 2026 omogoča črpanje skupno 2,5 milijarde evrov, od tega 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev za naložbe države, občin in podjetij. V Načrtu za okrevanje in odpornost je zelo konkretno določeno, katere projekte bomo izpeljali in kdaj, določeni so časovni načrti reform in naložb. Natančneje, predvidenih je 83 ukrepov oziroma 33 reform in 50 naložbenih področij, razdeljenih na štiri razvojna področja; in sicer prvo zeleni zeleni prehod, drugo digitalna preobrazba, tretje pametna, trajnostna in vključujoča rast ter zdravstvo in četrto socialna varnost. Doseči je treba kar 209 mejnikov in ciljev najpozneje do konca leta 2026. Skladno z Uredbo o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost morajo države članice v svojih načrtih za okrevanje in odpornost zagotoviti, da za doseganje zelenih ciljev namenijo najmanj 37 % razpoložljivih sredstev in 20 % za doseganje digitalnih ciljev. Slovenski Načrt za okrevanje in odpornost predvideva 42,45 % zelenim ciljem in 21,46 procentov pa doseganju digitalnih ciljev. V Novi Sloveniji – krščanski demokrati delimo mnenje, da bo načrt za okrevanje in odpornost spodbudil zeleni in digitalni prehod. Pomembna bodo tudi vlaganja v okoljsko, prometno, energetsko, izobraževalno, zdravstveno, socialno in drugo infrastrukturo, kar lahko v naslednjih letih kar lahko v naslednjih letih bistveno prispeva h gospodarski rasti, ki bo skladna s cilji doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050. Prepričani smo, da z Načrtom za okrevanje in odpornost sledimo vsem tem predpisanim ciljem. V naši bližini smo priča vojaški agresiji Rusije na Ukrajino, ki je dodobra premešala globalizacijske vzorce prostega pretoka blaga in storitev. Z izvedbo reform iz Načrta za okrevanje in odpornost bomo olajšali izvajanje naložb za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije; recimo s sistemom daljinskega ogrevanja, proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov energije, kot so, recimo, geotermalna energija in seveda hidroenergija. Prav tako bo izvedba reform iz Načrta za okrevanje in odpornost pomembna za krepitev distribucijskega omrežja električne energije in za izboljšanje snovne in energetske produktivnosti gospodarstva. V Novi Sloveniji smo zavezani k trajnostni mobilnosti. V Načrtu za okrevanje in odpornost je velik poudarek na spodbujanju javnega potniškega prometa, uporabi alternativnih goriv v prometu in naložbah v prometno infrastrukturo, prijazno do okolja, predvsem železniško. Zavedamo se, da nujno potrebujemo odgovoren zeleni prehod. Vlaganje za obnovljive vire energije in prehod na brezogljično družbo sta potrebna tukaj in zdaj. Verjetno ni človeka, ki se s tem ne bi strinjal. Naloga vseh deležnikov je, da se pripravijo projekti strokovno in stroškovno učinkovito. Seveda pa je časa malo, zato se strinjamo, da določeni projekti potrebujejo pospešek pri izvajanju. V Novi Sloveniji – krščanski demokrati verjamemo v naše ministre, ki so in še bodo na svojih resorjih storili vse,

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lep pozdrav! Evidenten dokaz, da je spoznanje o nujnosti načrtnega ukrepanja na gospodarskem in družbenem področju prevladalo tudi v glavah v evropskem vrhu, je odločen Načrt za okrevanje in odpornost držav članic Evropske unije. Načrt je namenjen izhodu iz podnebne in pandemijske krize in postavitvi novih temeljev za trajnostno Evropo. Vreden je 1,824,3 milijarde evrov in je sestavljen iz sedemletnega proračuna in začasnega proračuna za potrebe okrevanja v višini 750 milijard evrov. Sloveniji je namenjenih 10,2 milijarde evrov, in sicer za nepovratna in povratna sredstva. Ta denar Sloveniji dejansko omogoča učinkovito obdelati tri največje dolgoročne izzive; socialno vključenost vseh slojev, krepitev znanja ter zdravje in skrb za starejše, zeleno preobrazbo in gospodarski ter družbeni razvoj, ki ga omogočajo nove tehnologije. Za uspeh na teh področjih pa je nujno treba temeljito spremeniti pristop in orodja. Pridne roke in kubiki betona ne bodo dovolj. Glavno orodje mora postati znanje, ki je temeljni pogoj za umno načrtovanje prihodnosti. Znanje mora biti tudi domače, saj je prav domače znanje tisto, ki danes ločuje gospodarje od služabnikov tudi v Sloveniji. To je odgovor na dileme, kam več vlagati, v znanje ali zidove, najboljše pa je seveda zdravo ravnovesje. V Evropi poleg smelega in odmevnega Načrta za okrevanje in odpornost potega tudi tiha revolucija na področju financ. Uredba o taksonomiji, ki jo je sprejela Evropska unija, bo postopoma vnesla največje spremembe v bančništvo, vse odkar ga poznamo. Taksonomija bo krepko zaznamovala prihodnje desetletje, v poslovnem svetu dobiček in donos nenadoma ne bosta več glavna gonilna sila uspeha, temveč bo to zelena preobrazba. Vse, kar bo opredeljeno kot trajnostno, bo v finančnem svetu postalo zaželeno in davčni sistem bo, upajmo, ta trend tudi podprl. V Sloveniji trenutno slovenska vlada ob vseh premikih in pomenu pomoči še kar spi in še naprej sanja o zdavnaj pretečenih prepričanjih in usmeritvah. Še vedno prisega na prostotržni neokapitalizem in globalizacijo, kar je Slovenijo potisnilo v odvisen položaj. Tipičen dokaz, da Vlada načrtuje prihodnost neodgovorno in brez sistematičnega pristopa, je prav priprava in uresničevanje vladnega Načrta za okrevanje in odpornost. Recimo, prvotni osnutek, ki je bil dan v kratko javno razpravo na začetku leta 2021, je bil povsem amatersko gradivo, brez vizije in brez upoštevanja napotkov EU. Načrt, ki je bil kasneje sicer precej spremenjen in dopolnjen in na srečo julija 2021 tudi potrjen s strani Evropske komisije, je Vlada pripravljala tako rekoč v tajnosti, daleč od oči splošne in strokovne javnosti. Posledično sprejeti načrt še vedno temelji na precej ad hoc rešitvah in na seznamu nekih preferenc, zbranih po načelu od spodaj navzgor ter deljenju bombončkov, ne pa na dolgoročnih strategijah in programih, ki bi res zagotavljali zeleni in razvojni preboj. Tako tudi takega načrta, kot kažejo podatki in današnja razprava, Vlada oziroma Slovenija ne uspe zadovoljivo uresničevati. Na vsej črti umanjka razumnost, da skupaj s strokovno elito oblast tudi na področju financiranja z vso energijo in vsem znanjem pripravi dodelane razvojne projekte in začrta ustrezna sistemska ravnanja. Za pravi razvojni preboj pa bi potrebovali še dodatna sredstva, ki pa ne smejo biti pridobljena z nerazumnim zadolževanjem, kakor edino zna in zmore sedanja vlada. Tudi v SAB smo ponujali številne rešitve. Na primer, predlog o proračunskem skladu za investicije v prometno infrastrukturo, ki pa je bil leta 2020 v tej hiši zavrnjen. Z oblikovanjem infrastrukturnega sklada bi lahko usmerili prihranke naših ljudi, ki sedaj neproduktivno ležijo v slovenskih bankah, te pa so pretežno v tuji lasti in tako ti prihodki ničemur ne služijo. Gre za ogromno denarja, kar za 25 milijard. Z izdajo take infrastrukturne obveznice bi našim državljanom lahko ponudili donos, ki ga z obrestmi na depozitih nikakor ne dosežejo. Polovica članic EU je to že storila. Infrastrukturne investicije je oddvojila v poseben sklad in ga tako izvzela iz integralnega proračuna ter se s tem izognila omejitvam fiskalnega pravila. Tudi nemški minister za gospodarstvo je za financiranje stroškov klimatskega prehoda oziroma dekarbonizacijo predlagal tako imenovane državljanske obveznice, katerih lepota je prav v tem, da jih statistika javnega dolga ne zajame. V Sloveniji sicer imamo izdelano vizijo in strategijo razvoja do leta 2030, toda oba dokumenta temeljita bolj na lepih željah kot pa na oprijemljivih strategijah in programih, kako se tega dejansko lotiti. Sploh pa ti dokumenti ne predvidevajo, kot je že običaj pri tej vladi, nekih stabilnih virov financiranja, ki so potrebni za izpeljavo razvojnih strategij in velikih premikov, ki se dogajajo pri snovanju prihodnosti sveta v luči streznitve po podnebni in pandemijski krizi. Za izpeljavo progresivnih reform pa je potrebna tudi vrhunska ekipa, ne pa zgolj nekaj lokalnih strankarskih navdušencev. Angažirati je treba najsposobnejše strokovnjake in jim dati polno politično podporo. Tudi to je nauk za Slovenijo, nauk za naprej. Trenutno vlada s stranko SDS na vrhu očitno ni sposobna Sloveniji ponuditi ustreznega razvojnega programa, ampak nas vodi v spiralo zadolževanja. Čisto vsakič vlada Janeza Janše z neodgovornim vladanjem pusti Slovenijo v katastrofalni finančni situaciji. Tudi tokrat je ustvarila enormen finančni dolg. Slovenijo je v dveh letih zadolžila za dodatnih 13 milijard evrov in samo polovica tega je šla za reševanje posledic covid krize, kar seveda vsak, in prepričana sem tudi vsi ostali, podpiramo. Ne podpiramo pa ostale polovice porabljenih sredstev, namenjenih bombončkom in bombonjeram in predvolilnemu kupovanju volivcev, ki pa hkrati slabšajo položaj državljanov, tudi upokojencev zaradi velikega zadolževanja in prekomernega trošenja. stranki SAB smo že pokazali, da znamo v težkih in kriznih časih narediti to, kar je treba, in lahko nam zaupate, da bomo v novi vladi tudi tokrat preprečili finančno katastrofo, proti kateri nas pelje ta vlada. Prepričana sem, da bomo s partnerji v koaliciji KUL in sodelovanjem z Gibanjem Svoboda sestavili močno levosredinsko vlado, ki bo Slovenijo zopet pripeljala na pravo pot, v normalizacijo in demokratizacijo in tudi v smer zelenega in razvojnega preboja. Hvala lepa. PREDSEDNIK Boris Doblekar bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Izvedba Načrta za okrevanje in odpornost bo zagotovo dober začetek za zeleni prehod. Uspešnost cilja bo pokazal čas, zlasti vmesna ocena izvajanja reform in investicij. Je pa težko predvideti tudi vpliv pandemije na finančne trge ter na okolje in podnebne spremembe ter trenutne razmere, v katerih se je znašel svet. Za uspeh izvajanja načrta je ključno, da se ga izvaja v sinergiji z drugimi skladi in sredstvi. Naši načrtovani ukrepi in reforme so skladni z zadnjimi priporočili Evropske komisije za Slovenijo. V pripravo načrta za okrevanje in odpornost so bila vključena naslednja razvojna področja, ki skupaj prispevajo 43,45 % k zelenim ciljem, 20,05 % za doseganje digitalinih ciljev. Komponente razvojnega področja zeleni prehod so obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu: trajnostna prenova stavb, čisto in varno okolje, trajnostna mobilnost in krožno gospodarstvo, učinkovita raba virov. Komponenti digitalne preobrazbe sta digitalna preobrazba gospodarstva ter digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave. Razvojno področje: pametna, trajnostna in vključujoča rast vključuje komponente raziskave, razvoj in inovacije: dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje, trg dela, ukrepi za zmanjšanje posledic negativnih strukturnih trendov, preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na področju turizma in kulturne dediščine. Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici ter učinkovite javne institucije. Komponente razvojnega področja zdravstva in socialna varnost pa so zdravstvo, socialna varnost in dolgotrajna oskrba ter stanovanjska politika. Pri tem želim jasno poudariti, da so predlagani projekti pomembni za okrevanje našega gospodarstva. Naslavljajo izzive podnebnih sprememb in so ključni za reševanje naših specifičnih vrzeli. S predlaganimi ukrepi in reformami bomo dosegli multiplikativne pozitivne učinke na številnih okoljskih politikah, kot na primer z ukrepi na področju poplavne varnosti prispevamo tudi k ohranjanju biotske raznovrstnosti, preprečevanju suš, varovanju vodnih virov, bogatenju podtalnice in stabilizaciji visokih voda. Ker gre za izrazito čezsektorski izziv, je potreben sistemski pristop. Pri tem pa nam morajo biti vodilo že sprejete strategije, kot na primer energetsko-podnebni načrti. V prihodnje bi veljalo intenzivno delati na oblikovanju politik za dvig snovne in energetske učinkovitosti ter na finančnih podporah za privabljanje zasebnih sredstev na vseh ravneh. Naj zaključim, da smo v Sloveniji ambiciozni glede podnebnih in okoljskih ciljev. Vendar nam ponekod veliko število deležnikov, ki nepovezano delujejo, otežujejo hitrejši napredek pri prehodu v bolj trajnostno in nizkoogljično družbo. Tudi ta izziv bo za uspešen zeleni prehod potrebno nasloviti v prihodnje. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo mnenja, da so sredstva za okrevanje in odpornost dobro izpogajana, primerna in da je poraba učinkovita, predvsem tudi mnogo bolj resna in v korist države, občin in podjetij, kot smo bili navajeni doslej pri črpanju evropskih sredstev dosedanjih vlad. ZORČIČ: Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in poslancev. Prvi ima besedo Nik Prebil. hvala, spoštovani predsednik. Še enkrat lep pozdrav vsem. Kolegice in kolegi! Kot rečeno, ta današnja razprava je izrednega pomena. Sem vesel, da je bilo vprašanje izglasovano, da lahko razpravljamo Načrtu okrevanja in odpornosti, ki je za prihodnost Slovenije in tudi Evropske unije kot take izrazitega pomena. pomena. Ministra sem danes želel vprašati to, kar ga je spraševal tudi že kolega Peček, da pojasni, zakaj smo glede na ta semafor, ki ga Evropska komisija redno posodablja ima objavljenega na spletni strani, zakaj smo zopet med najslabšimi članicami glede glede okolja pri Načrtu za okrevanje in odpornost, pa ga žal ni in tudi nikogar drugega, ki bi na to vprašanj odgovoril. Zato bom razpravljal, kaj si o slednjem mislim sam in kje bi lahko zadevo izboljšali. V LMŠ vsekakor podpiramo razvoj in si želimo, da je ta razvoj med boljšimi, da je čim bolj učinkovit in zato tudi naši pozivi sedaj in tudi naši pozivi prej, ko se je načrt še pripravljal. Spomnimo, v opoziciji smo zahtevali sklic izredne seje Državnega zbora, kjer moram reči, da smo imeli konstruktivno razpravo o tem, da pa se je upoštevalo potem seveda bore malo. A vendar. Pri vseh projektih, ki so v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost vključeni v slovenski načrt, je seveda nekaj njih, ki so sporni, pa se bom sedaj osredotočil zgolj na pristojnost Ministrstva za okolje in prostor. Marsikateri deležniki opozarjajo, predvsem tudi tisti, ki v ta načrt niso bili vključeni ‒ še enkrat naj spomnim, da se je sprejemal v tajnosti, s tem smo bili ena redkih držav, kjer se je to sprejemalo na tak način ‒, a vendar opozorili, da kar nekaj projektov, ki so kot del razvoja na področju okolja, posegajo v naravo in s tem tudi v bistvu kršijo to načelo »ne škoduj«, ki je eno najpomembnejših okvirov Načrta za okrevanje in odpornost in okvirov zelenega preboja. Gospod Peček pa gospa Zabret in sam smo mesec dni nazaj, malo manj, vložili pisno poslansko vprašanje na Vlado z okvira sredstva za danes je ta odgovor tudi prišel in navaja naslednje. Da sta bila do konca januarja 2022 objavljena dva razpisa v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, dva javna razpisa Ministrstva za okolje in prostor, torej odvajanje in čiščenje odpadnih voda in investicije v vodne vire, in nadalje navaja, da v okviru teh javnih razpisov ni podpisana še nobena pogodba

in tudi preučuje te evropske sklade za okrevanje in odpornost z vidika škodovanja okolja in podnebja, ugotavlja, da ima slovenski načrt premalo naložb v obnovljive vire energije in nekaj potencialno škodljivih projektov za okolje in na to so opozorili na to so opozorili tudi, kot rečeno, v slovenskih nevladnih organizacijah. Zakaj je temu tako, ne vem, bi si pa želel, da to zadevo, kolikor jo je mogoče nadgraditi oziroma popraviti, tudi popravimo. tisti drugi del, ki sem ga prebral – torej, da ni podpisana še nobena pogodba o financiranju, to pomeni, da bodo ti projekti izvedeni kar čez neka časa, to ne bo jutri se mi odpira ključno vprašanje, kdaj bomo v bistvu v Sloveniji lahko zaprosili za tisto naslednjo tranšo, če lahko tako rečem, oziroma kdaj se nam bodo sprostila naslednja sredstva glede na to, da je vse programe, ki so v okviru Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, potrebno dokončati do leta 2026 2026 v skladu z regulacijo, ki je bila sprejeta. Ker kot rečeno, razmeroma neambiciozen načrt vseeno neke naložbe, ki niso v prihodnost usmerjene, pač imamo, kar imamo in poskušamo to rešiti kolikor se najbolj da, zato me zanima – v bistvu bi me zanimalo, pa spet ne bom dobil odgovora na to –, zakaj so ti projekti bili pripravljeni tako slabo, da se danes že ne izvajajo, ampak v bistvu zgolj še samo nekaj podpisujemo in vemo, da bodo te stvari trajale dolgo. Tudi kolega Doblekar je prej v stališču povedal, da je zdaj črpanje veliko bolje tudi z vidika evropske kohezijske politike, pa bi samo na eno stvar opozoril, da podpisane pogodbe in neke namere o sodelovanju še niso izvedeni projekti. Jaz vidim plakate, zdaj se pač predvolilna kampanja kampanja začenja, stranke trenutne koalicije na veliko objavljajo: to gradimo, to gradimo. Ne vem, jaz bi rad videl, recimo en dom za starejše, ki se že gradi ta trenutek, ne samo, kaj je podpisano. In enako je s tem, nič se še ne gradi, podpisane so stvari, ampak ali bodo do leta 2023, to je naša ključna zadeva, ker če do takrat ne bomo imeli ključnih projektov izpeljanih, ne bomo dobili sredstev za nadaljnje projekte, ki jih moramo narediti. To je tisto, kar vas želimo v opoziciji opozoriti. Ko govorimo še o okoljskem ministrstvu, je pomembno povedati, da pri načrtovanih protipoplavnih projektih, ki jih ministrstvo vključuje v okviru tega načrta, preprečimo nadaljnjo degradacijo okolja. Popolnoma razumem, da moramo okrepiti poplavno varnost, tudi za njo se zelo zavzemam na področju Spodnje Savinjske doline, kjer sem bil izvoljen, in v vladi Marjana Šarca smo ta projekt začeli, zagotovili smo sredstva in prav je, da se tudi nadaljuje. Ampak po celi Sloveniji tudi ne moremo zgraditi suhih zadrževalnikov in samo zabetonirati reke, mogoče je treba najti tudi kakšno bolj moderno in v trajnostni razvoj usmerjeno rešitev. Tako bi na teh stvareh želel, da se ministrstvo opredeli, pa se, kot rečeno, ne more. Druga stvar, ki bo imela vpliv tudi na Načrt za okrevanje in odpornost ter nadaljnjo finančno konstrukcijo Evropske unije, je trenutna vojna v Ukrajini. Mi smo se zavezali in tudi Evropska da bomo zmanjšali uvoz nafte, plina in premoga iz Rusije in kot Unija postali energetsko neodvisni od tujih držav. Tu gre za povsem političen, ne ekonomski razlog, to je treba povedati. Namreč, z milijardami, ki jih dajemo z odkupom teh energentov, posredno financiramo to rusko agresijo. Seveda se strinjam, da je treba to preprečiti in sankcije narediti bolj učinkovite, kot so do sedaj. Plan Unije je ambiciozen, do leta 2027 se osvoboditi odvisnosti od uvoza energentov, ampak, spoštovani, mi bomo morali delati tudi na tem. In že zdaj se govori, da sredstva, ki ne bodo porabljena iz okvira Načrta za okrevanje in odpornost, bodo šla ravno za zagotavljanje tega. In spet bomo zamudili priložnost, da bi v Sloveniji izvedli projekte, ki so vezani na zeleni preboj in nenazadnje tudi na digitalizacijo.

izvedene, tako kot je treba, in predvsem izvedene do roka, da bi lahko sredstva, ki jih Slovenija močno potrebuje, tudi pravočasno pridobili. S tem prehajam na zaključek. Minister je v svojem odgovoru poslancu na to poslansko vprašanje »prodajal bučke«, kot rečemo mladi temu, da on ni povsem pristojen za Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, da je odgovornost na Ministrstvu za finance pa na SVRK, ki je načrt potrdil. Pa naj naj tu za magnetogram jasno povem, da je odgovornost na celotni Vladi; Vlada je tista, ki je Načrt za okrevanje in odpornost sprejela; vsa ministrstva pri tem projektu sodelujejo oziroma bi vsaj morala sodelovati. Končno upravljanje pa –ja, je na Ministrstvu za finance, seveda, ker gre za koriščenje sredstev. Zato me tudi nekoliko skrbi, da ministrstva na tem področju niso usklajena. Minister za finance je povedal v enem od intervjujev naslednje, da da »pravzaprav ne more danes napovedati zneska, ki se bo porabil do omenjenega roka. Namreč, ni jasno, koliko oziroma kateri cilji bodo sploh doseženi do oddaje zahtevka«. Toda, spoštovani, to je ključno! Mi te stvari moramo vedeti, kje smo in kaj bomo dosegli, ko oddamo zahtevek za naslednja sredstva. Ali se pač vdamo v usodo in čakamo: če bo, bo, če ne bo, pa ne bo. To zame ni način, kako se deluje gospodarno z državo in evropskimi sredstvi, ki nam pomagajo iti v neko boljšo prihodnost. In ne le za okolje, enako velja tudi za železniško infrastrukturo ter trajno mobilnost. Tu se pa navezujem na tisto, kar sem povedal v stališču, da v državi zadnjih 30 let nimamo nikakršne strategije oziroma vsaj ta ni dobra, kako bomo razvijali državo v prihodnosti. Ena vlada gradi ceste, naslednja daje v železnice, spet naslednja se spomni, da bo tam, kjer je zdaj železnica, zgradila dodaten pas ceste, pa še nek dodaten prehod, in kar pokrivamo neke stvari z enega konca in drugega, nekega cilja pa nimamo pred sabo. In kaj imamo za posledico – da je vse pozidano kar tako, vsepovprek, brez nekih jasnih načrtov, delajo se nam prometni zamaški, z avtom prideš trikrat hitreje kot z vlakom … Pa to je ravno kontra tistemu, čemur smo se tudi Slovenci zavezali ob vstopu v Evropsko unijo. In to vsi, spoštovani! Vsi: levi, desni, sredinski, kdorkoli poudarjamo, da so te stvari pomembne za razvoj Slovenije. Ne razumem pa, zakaj potem tega ne želi Vlada upoštevati, ko ji opozicija to predlaga. Tu bom zaključil. Verjamem, da bosta marsikaj dodal še kolega Peček in gospod Lenart, ki se na finančno konstrukcijo tega dobro spoznata. Bi si pa želel, no, kot sem poudaril tudi v zaključku svojega stališča, da zadevo vzamemo nekoliko bolj resno, začenši s tem, da so predstavniki Vlade na seji Državnega zbora prisotni, ko obravnavamo tako pomembno tematiko, da naše tematiko, da naše pozive vzamejo resno in da se projekti pospešijo in po potrebi popravijo oziroma nadgradijo do te ravni, da bomo sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost lahko tudi v celoti počrpali. Hvala lepa, predsednik.

ker ta vlada v odhajanju seveda pospravlja, zapravlja peneze, namešča svoje kadre, ne nujno ustrezne. Minister bo očitno namestil vodjo svojega kabineta na agencijo, ki bo imela čez izgradnjo skladišča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v vrednosti nekaj čez 200 milijonov. Obstaja možnost, da bo minister Dikaučič sam sebe pa svojo partnerko požegnal za notarje. Kaj še? UKC Maribor bo očitno kar partijska bolnica SDS ratala, ki jo bodo vodili neki rahlo ostareli gospodje in tako naprej. In s tem se bo treba ukvarjati na način nekega očiščenja in pomlajenja kadrovskega, upam, pod naslednjo vlado. Če se dotaknem NOO sam sem bil nosilec tiste izredne seje. Verjetno sem od vseh poslancev najbolj aktivno sodeloval pri pripravi alternativnega NOO, ki ga ta vlada niti pogledala ni. Minister Černač je tako pišmevritično, da kaj pa to je samo na toliko straneh. Pri tem je seveda zamolčal, da je eno tako imenovano programiranje finančno, vsebinsko, drugo so pa tiste špehure in plahte, ki jih pač in resorna ministrstva, ki sodelujejo pri tem, in drugi deležniki izvedejo, spišejo in dostavijo v Bruselj, kot se temu reče. Mi bomo 1. maja postali polnoletna članica EU, še vedno pa se pogosto vedemo skoraj, kot da nismo članica EU. To področje ni bilo kaj svetleče, boljše, tudi pod kakimi predhodnimi vladami, pod to je pa seveda glede na naravo te vlade doseglo neko svojo katastrofalnost. Sam osebno menim, da bi si morali postaviti cilj in reči, da bo Slovenija čim prej ratala neto plačnica v tozadevni evropski proračun in bomo na to ponosni, tako kot so bili ponosni Irci, ki so to ratali. Zdaj tisti, ki ne razume, da na ta način boš sicer preko nekih ovinkov pa z ustrezno transformacijo svojega gospodarstva prišel do več penez, do boljšega BDP, do višje kvalitete življenja, tisti po mojem niti za poslanca ne bi smel kandidirati ali poslanko, kaj šele ukvarjati se s temi dejavnostmi! Neka druga zgodba, veste, zeleno pa pametno se ne da ločiti in ločeno nekako misliti. Mi smo tudi ujetniki neke sektorske delitve, potem pride tukaj še partijska delitev, nekateri ste že omenjali belosrajčni kolegi iz NSi. Včeraj sem bil na terenu, Kočevje, Ribnica pa tisti kraji, vse polno teh plakatov ‒ kolega Koražija je rekel, da bolj spominjajo na kakšen gay pop band kot na ministre. Pustimo stati! Ampak saj niso ministri tam na cesti bili, tam na cesti so bili izvajalci. In tudi malo skromno vseh nas skupaj. Saj vemo, da se v bistvu v prostor umešča infrastruktura pri nas zelo počasi in številne te zadeve so se začele še pod Cerarjevo vlado ali še prej; skratka, svet se ni začel z vsakim od nas in se tudi v bistvu ne bo končal. Neka ključna težava, ki jo imamo, je to, kar je malo tudi Nik nakazal, neko tako drobnjakarsko razmišljanje o teh zadevah.

v času, ki ga pa zdaj živimo, se pa mogoče dvema zrihta, 50 jih pa ostane na suhem. To ni politika. Veste, politika se začne, ko greš onkraj svojih partikularizmov. In če se hočeš iti državo, kar naj bi se mi zadnjih 30 let šli, potrebuješ državnike. Mi tega niti nimamo niti ne vzgajamo. Večinoma pademo tukaj kot naturščiki in edina dolgoprogaša politike in Janša nam ravno ne moreta biti pri tem za vzor. Spomnim se tistega mandata 2014–2018, ko sem tri leta Počivalšku tumbal o strategiji pametne specializacije tudi zaradi tega, ker so se mi prijatelji iz Bruslja smejali, kaj Slovenija pošilja tja, da je potem Zdravc malo dojel, da je to mogoče pomemben dokument ni pa dojel, da ga je treba kvalitetno spisati. A veste, semaforji gor in dol, noben ne bo mislil namesto nas in v imenu nas. Mi bi morali ta zeleno-pametni prehod delati na način, kako z manj materiala, manj energije, izdatno več pameti delati izdelke in storitve, ki bodo imeli primerljivo dosti višjo dodano vrednost. Kot sem že večkrat povedal, če greš brat zadnje Umarjevo poročilo o produktivnosti, pa Umar ‒ Urad za makroekonomske analize in razvoj je Think Tank vsake vlade

tudi seveda zapakiranega zeleno in digitalno, slabša od Slovenije zgolj še Češka, ki ima rahlo sorodno populistično vlado, Malta in Ciper. To je dejstvo. To je dejstvo, ki ga zapiše vladni urad! Ob tem je tudi dejstvo, se bom spet ponavljal, da med tistimi podjetji, ki imajo produktivnost, kakršno bi potrebovali in kakršno si želimo, zgolj 9 % visokotehnoloških. Pa imamo omenjenega Počivalška tretji mandat, osmo leto na ministrstvu, ki bi se moralo ukvarjati z gospodarskim razvojem in tehnologijo. Ne pa z, Marko Bandelli bi rekel kaj že, »gumica ‒ elastika maskami« in – kako že?– »golfi za ceno passatov«, Zato pa seveda morate vzgojiti ljudi, ki bodo takšne zadeve razumeli. Ena dejavnost tukaj je še seveda Zeleno, ki te ljubim zeleno. Pri tem zelenem, ki te ljubim zeleno, je treba tudi malo misliti, kje pa kaj proizvajaš, in tudi, koliko guliš ljudeke ali ne. Včeraj sem ravno poslušal neko oddajo na radiu, ko sem se po terenu vozil. Saj paneli so relativno poceni, prihajajo iz Kitajske, potem se ti pa lokalna ekonomija verjetno za končnega odjemalca predrago ‒ ali, če hočete, energetski sektor obesi gor. Vmes nam pa ‒ v ljudskem jeziku povedano ‒, hosta zgnije, kar je sicer biotsko dobro, včasih pa pogosto. Ampak, a veste, jaz pogledam na senčno stran štajerske vinske ceste, kjer ima vsaka avstrijska občina skoraj problematiko ogrevanja urejeno na način, da pač kurijo sekance z ustreznimi filtri in s tem ogrevajo to, kar mi imenujemo javna uprava, državna uprava. In seveda na ta način kmetje pucajo gmajno, sočasno pa gospodarstvo proizvaja te peči, po domače povedano, ne proizvajajo jih nekje na drugem koncu sveta. To so neke zadeve, ki jih je potrebno misliti, ko mislimo tozadevnosti. Pri nas se pa … Seveda določeni predeli Sloveniji so v infrastrukturnem zaostanku in ne bom zdaj rekel, da pa mi ne smemo te neke bazične infrastrukture graditi. V Prekmurju smo imeli problem z vodovodom, če se spomnite, z vodooskrbo, potem so se še tam občine malo med seboj skregale. Radi govorimo o multiplikatorju, v bistvu pa pozabljamo, kako misliti skupaj te zadeve. Če vam tako povem, seveda sem za tretjo razvojno os, ampak če bomo mi zmetali peneze v to, da bodo prej iz moje rojstne Bele krajine in s Koroške in še kje ljudje prišli v Ljubljano in v petek čim prej k bicam, omicam, babicam na južino, potem nismo dosegli nič. Razmetavali smo denarje, ki jih bo, ne vem, generacija mojega vnuka pa še njihovih otrok odplačevala vsaj do leta 2081, ko zapade zadnje pol milijarde državnega dolga. To so neke zgodbe, ker moram reči, odkrito povedano, da tudi v koaliciji KUL pa o neki stranki, kjer sem prej bil, v kateri sem sedaj, nimam kaj pretirano sogovornikov. Tu bo treba nekako onkraj tega, predvolilno malo splošna mesta kotalimo, in tu bo treba nekako na način barona Münchhausna se prijeti za ušesa in pogledati, kdo je na teh zadevah delal, kdo te zadeve razume, in oblikovati neko ekipo, ki se bo resno začela s tem ukvarjati. Seveda nimam iluzij, da se tukaj ne bo stopilo na žulje številnim, da da se ne bo dogajalo to, kar se dogaja, recimo, v sosednji Hrvaški, ko je resorna ministrica rekla, da eni, ki so služili lepe peneze v nekem software na tem področju, pa ne bodo več služili teh penez. Seveda so ji takoj začeli groziti, da bo tekla kri in tako naprej. In seveda tudi po vzoru spet Avstrije bo treba v večji meri misliti tudi regionalne grozde gospodarstva. Mene v bistvu žalosti ... O pismo! Koliko je že tega? Več kot 15 let, ko sem bil gost gospodarske zbornice Burgenlanda, Gradiščanske; ene od manjših delež avstrijskih, pa je njihova gospodarska zbornica bila proti naši stoj in glej! Tudi na način grozdenja in obrtnikov in srednje velikih podjetij in tako naprej. In te zadeve bo treba znati misliti povezano. Tudi misliti povezano celotno programiranje razvojnih financ. Od NOO, preko kohezije, preko tega, kar imamo v državnem proračunu. Malo je še odprto vprašanje, kako bo in z NOO in s kohezijo v luči norosti, ki jo Putin izvaja v Ukrajini, ker do pred kratkim so neke informacije, resne, iz Bruslja bile nekako takole, da so NOO dokaj zacementirani, da tam niso več možna neka pogajanja, da se popravi, kolikor se da popraviti, kar je Janševa vlada zabetonirala, če se tako izrazim, več prostora je v bistvu na koheziji. Pa tisti, ki je kadarkoli delal kohezijske projekte, ve, da čeprav pogosto jih malo tako jemljemo kot neke grde birokrate, so DG-ji na nek način ministrstva Evropske unije, če se tako izrazim, tako empatična in pronicljiva, da se da smiselno aneksirati neke projekte in podobno, kot mi delamo na proračunski seji, premikati neke peneze, če se vidi, da neka zadeve ne gre naprej, v neke druge bolj smiselne zadeve. In nas, naslednjo vlado, čaka to zahtevno reprogramiranje, ki bo zahtevno, ki zahteva tudi močnejšo ekipo naših uradnikov v Bruslju, ki razumejo te zadeve, ker te zgodbe se v bistvu dogajajo na višji srednji ravni EU birokracije. Ampak veste, da ne bomo potem mi zapenjali, ko se bo gledalo v proračunu, aha, postavka za reprezentanco v Bruslju je previsoka, potem bodo pa slovenski mediji to debelo in veselo začeli nabijati, ker smo pač nemisleča družba, kakšna pač dejansko smo. Pri tem seveda ne smemo pozabiti na to, da se dobršen del, zlasti infrastrukturnih projektov, izvaja na lokalni ravni, kjer mora biti tudi finančna soudeležba, pa smo sprejeli oziroma ste sprejeli nek dohodninski odpustek, ki nam bo zvrtal 700 milijonov luknje verjetno v 2022‒2025, in bo to problem; problem je bil že prej za kohezijo 2021‒2027, od kje bodo lokalne skupnosti dejansko jemale svojo finančno soudeležbo. En problem, ki je stalnica. Pa se spomnim, da sem na to opozarjal, ko je bila takrat na hearingu – zdaj že kar nekaj časa bivšo evropsko komisarko saj, če damo Ljubljano, pa še par občin, že Maribor tako tako, dejansko nima ljudi, ki bi furali te projekte srednjeročno, dolgoročno; skratka močnejše ekipe SVRK, ki mora postati neko resno ministrstvo ne samo skretničar na terenu. Ena zgodba, ki je napol ponesrečena, tudi regionalne razvojne agencije, ki se ne smejo za svoj obstoj, za svoje plače zajedati v projekte. Tukaj bo potrebno najti nekaj, kar smo včasih v znanosti imenovali pasovno financiranje; če hočemo imeti tega intermediatorja, moramo tudi najti proračunsko peneze za plače, kot bi jaz to rekel, celo to kolobocijo, naj mi vegani in vegeterijani oprostijo, na način tistega srninega hrbta, ki ga prešpikaš s slanino, prešpikati z ljudmi, ki se to znajo iti. Ogromno teh ljudi je mlajših ljudi, ki že nekateri desetletja nekako životarijo na evropskih projektih tudi zaradi tega, ker je logika: malo evropskih projektov, da ne boš ti v Sloveniji imel predobre plače, ampak da si boš lahko neko povprečno plačico nakazal ali še to ne. Zdi se mi, da je tudi tukaj potreben nek razmislek, ker gre za neke strokovnosti, ki ti jih faks ne da, naučiš se jih skozi neke projekte, v katere si vržen. Sam imam to izkušnjo, prvo leto dni niti ne veš, kaj se ti v Bruslju pogovarjajo, tudi če si učeč, in potem mi pogosto neke ljudi, ki čez to ibungo gredo, pozabimo; ali pride druga oblast pa boste nekoga dali, ki ima pravo partijsko knjižico, knjižico, v absolutno prevelike čevlje. To je neko meritokratsko področje, to je področje, za katero moraš našolati ljudi, kot tudi moramo našolati državnike, ki bodo sposobni misliti državo in njen infrastrukturni prostorski razvoj onkraj nekih partikularnih interesov, iz katere vasi ali mesteca jaz sem pa kateri stranki pripadam. To je neka težka naloga, ki nas čaka. To je neka težka naloga, ki jo moramo narediti v naslednje dveh mandatih, upam, da v levosredinski vladi, potem pa mogoče končno rata slovenska desnica ali pa konservativna stran, ki je v bistvu trenutno nimamo. Imamo Janševo marelo

Hvala lepa, gospod predsednik. Saj bom zelo kratek, ampak samo hiter odziv glede na to, kar je bilo do sedaj povedano oziroma izraženo tudi na nek način v stališčih poslanskih skupin. Kar se tiče dobro izpogajanih sredstev v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, mislim, da je potrebno poudariti ključno. Na razpolago smo imeli 5,2 milijarde, naš načrt pa vsebuje 2,5, od tega 1,8 nepovratnih in 700 milijonov v obliki posojil. Zdaj, če je to dobro izpogajano, potem se pa res lahko vprašam, o čem oziroma na kakšen način gledamo na številke. Kar se tiče časa in pa časovne komponente. Ključno vprašanje, ki je, je to, kar je bilo tudi izpostavljeno, vprašanje taksonomije oziroma zaporedja oziroma, če povem poenostavljeno, stopenjske razvrstitve odvijanja kontrole mejnikov in ciljev. Res je, načrt je sprejet za tri leta, do leta 2024, s tem da je možno črpanje še v obdobju N+2, kot radi rečemo za vse te evropske projekte, tudi za večletni finančni okvir velja enako, vendar tukaj pri NNOO gre za eno bistveno razliko in ta razlika izhaja iz tega, kako se bodo določene tranše denarja izplačevale. Namreč, hitrost bo tukaj ključna in pomembna, ker bo zelo težko prijaviti projekt oziroma začeti izvajanje, realizirati projekt leta 2025 ali 2026, potem pa še upati na denar s strani Evropske komisije oziroma potrditev Evropske komisije glede izvedbe projekta. Namreč, nadzor nad izvajanjem Sklada za okrevanje in odpornost bo v pristojnosti Evropske komisije. Tukaj gre zelo za jasno postavljeno taksonomijo, tako kot sem že rekel, dejstvo pa je, da Evropski parlament lahko Evropsko komisijo vsake dva meseca pozove k temu, da ustreznemu pristojnemu parlamentarnemu odboru Evropskega parlamenta poroča o razmerah na področju okrevanja in s tem, kako uspešne so posamezne države članice pri izvajanju realizacije zastavljenih ciljev in mejnikov. To je ključno. Iz tega je vprašanje, ki je bilo v osnovi postavljeno gospodu ministru z moje strani, tudi ključno: V kakšni fazi smo oziroma kako hitro bomo lahko sledili tudi ocenam Evropske komisije? Ne gre za zasliševanje. V nobenem primeru si nisem današnje razprave predstavljal kot zasliševanje ministra. Daleč od tega. Tudi res je, da Ministrstvo za okolje in prostor ni povsem pristojno za izvedbo celotnega načrta, ampak kolega Doblekar je lepo povedal, gre za medresorsko sodelovanje in Ministrstvo za okolje in prostor ima največjo vlogo ravno pri tem. Gre za izdajanje soglasij in dovoljenj, gre za medsektorsko oziroma medresorsko sodelovanje in tukaj Ministrstvo za okolje in prostor, če povem malce bolj domače, lahko naredi največ. Toliko mogoče … Aha, še ena stvar, kar se tiče dokončnosti Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost oziroma koliko so ti projekti, ki so sedaj v programu, res zabetonirani, kot pravi dr. Trček. Dejstvo je, da je trenutno stališče Evropske komisije – oziroma vsaj takšno je trenutno stališče Evropske komisije bilo v februarju, ko še nismo bili priča težavam, ki so nastale med Rusijo in Ukrajino –, da reprogramiranja ne bo možno izvajati oziroma če povem poenostavljeno, pač, projektov se ne bo dalo dopolnjevati, razen v tistih primerih, kjer bodo določene spremembe dopustne in možne, če bo to znotraj posamezne komponente že vnaprej nakazano. In pri nas gre v tem primeru samo za en primer, kjer bi se to lahko zgodilo. To je primer hidroelektrarne Mokrice in povezanosti na sposobnost akumulacije črpanja energije iz obnovljivih virov, če bo prišlo do tega, da iz obnovljivih virov energije ne bomo dosegli zadostnih učinkov. To je bil tudi razlog, zakaj sem o obnovljivih virih spraševal ministra Vizjaka. Dobro se pa zavedam, da obnovljivi viri oziroma energetika sodijo v pristojnost Ministrstva za infrastrukturo in da bo tudi Ministrstvo za infrastrukturo tisto, ki bo sprejelo dokončno odločitev, ali se bo karkoli

Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik. Kot je že omenil gospod poslanec Peček, je bilo poslansko vprašanje sicer seveda zelo na mestu zastavljeno ministru za okolje in prostor. Seveda minister za okolje in prostor je pooblaščen za svoje področje in je tudi v svojem odgovoru jasno povedal, da bo odgovarjal na poslansko vprašanje v zvezi z Načrtom za okrevanje in odpornost zgolj iz svojega področja ne pa iz celotnega, torej tudi dela, na katerega bi lahko ali pa bi odgovorila minister Černač in minister za infrastrukturo. Verjamem, da je bilo to poslansko vprašanje in tudi zahteva za zahteva za dodatno širšo razpravo v skladu s poslovnikom in dobronamerna. Ko pa sem danes že v stališčih in tudi v nekaterih razpravah lahko zaznal, pa se je ta ta širša razprava že rahlo zlorabila in je nekako že inštrument za predvolilno dejavnost. To smo lahko že lepo slišali, kaj vse je bilo že navrženo in nametano. Ob tem je bilo seveda tudi kup različnih opazk, češ da ministra za okolje in prostor danes ni z nami, kar je predsednik Državnega zbora lepo pojasnil in vsi poslanke in poslanci smo bili seznanjeni, da je minister upravičeno odsoten zaradi neodložljivih zadev. In jaz verjamem, da bi bil minister z velikim veseljem z nami, kot je bil tudi vselej doslej in je vedno tudi zelo konkretno in korektno tudi odgovarjal na vsa vprašanja. Bodisi so to poslanska vprašanja bodisi kup različnih interpelacij, vedno je bil z nami in vedno tudi porabil ves čas in tudi vedno na vse odgovoril. Tako tukaj res ne vidim nobenih težav, da se dela iz tega takšno famo in da se nekako, bi rekel, zlorablja to razširjeno razpravo poslanskega vprašanja gospoda Pečka, ki ga sicer zelo cenim, v takšne namene. Moram reči, ko sem poslušal, da se je potem ta razprava razširila na različna področja, skorajda nisem slišal kaj dosti o tem, kar zadeva ministra za okolje in prostor, ampak je zadeva res na široko odprta in zadeva nekako celoten Načrt za okrevanje in odpornost, torej za vsa področja. Mislim, da nekako ni to na mestu, no, da širimo neko razpravo na vse sorte področja, če je bilo poslansko vprašanje namenjeno konkretno ministru za okolje in prostor. Mimogrede, ko smo slišali celo od enega od poslancev, da je minister v odgovoru, kako je že rekel, odgovarjal z bučkami oziroma da je nametaval bučke v svojem odgovoru, mu moram reči, da temu seveda absolutno ni tako. Minister je v svojem odgovoru – zdaj mogoče ta poslanec ali pa še kdo drug ni poslušal tega odgovora ministra Vizjaka na poslansko vprašanje poslanca Pečka ali pa je bilo to zlonamerno rečeno. Zato se mi zdi prav, da nekaterim, tistim, ki mislijo, da je bil ta odgovor, da so bile bučke in tako naprej, da ta odgovor ni bil strokoven in da ni bil na mestu, je prav, da nekako povzamem odgovor ministra Vizjaka, da boste lahko vsi še enkrat slišali pa da ga bodo slišali tudi vsi, ki spremljajo danes to sejo, da ne bomo tukajle v odsotnosti ministra, ki je sicer upravičeno odsoten in tudi pravočasno je napovedal odsotnost, govorili neke stvari, ki nekako niso na mestu. Minister je v svojem odgovoru bil zelo jasen in dejansko se je dotaknil v celoti svojega področja, nekako pa je v par stvareh se dotaknil tudi področij, ki se njega konkretno ne zadevajo. zadevajo. Bom kar citiral njegov odgovor in pravi mag. Andrej Vizjak na odgovor, to je na vprašanje poslanca o Načrtu za okrevanje in odpornost s področja, ki ga pokriva minister za okolje, je povedal takole, citiram: »Hvala lepa, spoštovani poslanec, za vaše vprašanje. Čeprav nisem povsem pristojen za Načrt za okrevanje in odpornost, ta je nastajal v Službi Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, upravlja pa ga Ministrstvo za finance.« Preden nadaljujem, bi res prosil, da pozorno poslušamo ta odgovor in probamo najti notri te bučke, pa jih boste lahko potem pokomentirali. Nadaljujem: »Lahko vam pa z veseljem povem za naš okoljski del, ki je težak 156,2 milijona evrov v nepovratnih sredstvih in 380 milijonov v povratnih sredstvih. Namenjen je zmanjševanju negativnih vplivov na okolje z investicijami v sisteme odvajanja in čiščenja odpadnih voda, spodbujanju prilagajanja na spremembe vplivov na okolje in podnebne spremembe s spodbujanjem racionalne rabe vode, investicijam v sisteme vodooskrbe ter podpira digitalno preobrazbo. Zlasti bom tukaj izpostavil projekt eMOP in povečevanju odpornosti z investicijami na področju preventive oziroma varstva pred poplavami in plazovi. Ko torej govorite o črpanju, smo mi že eni izmed prvih aktivirali ta sredstva in smo objavili v januarju razpis za vodovode in za sisteme odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki doslej nikoli v zgodovini Republike Slovenije niso bili sofinancirani z državnimi sredstvi, torej v te manjše vodovode in v manjše sisteme odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Razpis je aktiven že od 11. januarja. Razpisali smo na vsakem približno po 50 milijonov evrov, torej skupaj nekaj čez 100 milijonov evrov. Gre za kar atraktiven projekt, na katerega se zdaj pospešeno pripravljajo tudi občine. V razpisu smo namreč zahtevali, da morajo biti v vlogi predložena tudi gradbena dovoljenja, kar pomeni, da sofinanciramo v višini 50 oziroma 60 % izvedljive projekte in to bo seveda pomembno povečalo absorpcijo teh sredstev. Podobno je tudi z naložbami v poplavno zaščito. Tudi tukaj preko Direkcije za vode konkretno izvajamo projekte, pa tudi odpravo sanacije plazov. Toliko, kot smo v zadnjem obdobju sofinancirali v okviru lokalnih skupnosti sanacije obstoječih plazov ter tudi povečali naložbe v zagotavljanje poplavne varnosti, tega pravzaprav v preteklosti še nikoli ni bilo.« Nadaljuje: »Tako, da Slovenija, vsaj kar se tiče tega dela na Ministrstvu za okolje in prostor, učinkovito porablja sredstva za probleme, ki jih dejansko ljudje imajo. Morebiti za razliko od preteklosti, ko so se zelo pogosto kohezijska sredstva namenila nekim študijam, nekim analizam, raznim raziskavam, ki na koncu niso imele nobenega konkretnega učinka v prostoru in na kakovost bivanja ljudi, smo se mi odločili, da gremo po poti izvedbe nekaterih projektov, ki doslej niso bili podprti. Povem vam lahko primer, še danes je velika vrzel pri zagotavljanju vodooskrbe. Tu smo imeli na nedavnem referendumu o vodah polna usta zaščite in ustavne pravice do pitne vode, medtem pa nismo pomagali financirati lokalnim skupnostim vodooskrbe krajem, kjer so želeli kakšne vasi priklopiti na vodovod, na javni vodovod, in s tem ljudem zagotoviti vodo. Spoštovani poslanec, tako po moji oceni izgleda izvajanje pravice do pitne vode: da se ljudem omogoči priklop na vodovod, da se občinam pomaga, ker so to to po navadi finančno zelo zahtevne investicije, ker gre za priklop nekaterih oddaljenih območij, kjer je treba daleč speljati cev, mogoče so tudi domačije raztreščene in je potrebnih veliko sredstev za vodooskrbo. Mi smo torej izkoristili sredstva načrta Na okrevanje in odpornost prav za te vsebine, prav tako tudi manjše kanalizacije. Na ta način tudi varujemo vodo in vodne vire, ker omogočamo ljudem, da na nekih odročnih krajih pri manjših agromelioracijah, pod 2 tisoč populacijskimi ekvivalenti, izvedejo ukrepe za varstvo oziroma za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Kar se mene tiče oziroma Ministrstva za okolje in prostor, smo zelo veseli te možnosti Načrta za okrevanje in odpornost, ki je pravzaprav že v teku. Gotovo bo absorbcija pomembna pred letom 2023, kaj šele 2026, ko je skrajni rok za črpanje teh sredstev.« Spoštovane in spoštovani, to je bil prvi del odgovora ministra in iz tega odgovora je res več kot jasno razvidno, kaj pomeni Načrt za okrevanje in odpornost in zakaj se konkretno porabljajo sredstva. Torej, vse v prid ljudem, gospodarstvu, v prid lokalnim skupnostim, občinam, krajevnim skupnostim; skratka ljudem, ki si želijo čiste pitne vode, ne zgolj zapisane v Ustavi, ampak si želijo vodovodov, čiste pitne vode, ki bo pritekla iz njihovih domačih pip, tako za ljudi kot tudi za živali. In upravljanje s protipoplavno upravljanje s protipoplavno zaščito, odpravljanje posledic in da bodo kraji čim bolj pripravljeni na to, ko bo prišla vodna ujma. Bistveno, seveda, pa je tudi sofinanciranje čistilnih naprav, centralnih čistilnih naprav, malih čistilnih naprav, kanalizacij. Skratka, če to ni dovolj jasno povedano in če to ni dovolj, da so ljudje lahko zadovoljni, potem pa res ne vem.

V tem zelenem prehodu imamo obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije v gospodarstvu, trajnostno prenovo stavb, kar je zelo pomembno, čisto in varno okolje, trajnostno mobilnost, krožno gospodarstvo, torej učinkovito rabo virov, o čemer govorimo prav vsi vseskozi. Tako se mi zdi to zelo pomembno tudi večkrat poudariti, da bodo ljudje vedeli, kaj vse obsega Načrt za okrevanje in odpornost. Tu je tudi digitalna preobrazba, digitalna preobrazba gospodarstva, digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave, pa tudi pametna, trajnostna in vključujoča rast. Tu so raziskave, razvoj in inovacije, dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje, trg dela, ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov, preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na področju turizma in kulturne dediščine, krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici, pa tudi učinkovite javne finance. V Načrtu za okrevanje in odpornost sta tudi zdravstvo in socialna varnost. Tudi tukaj je vlada in tudi mi poslanci smo že marsikatero stvar spremenili na bolje, stvari gredo naprej, premikajo se z mrtve točke, premikajo se s stanja izvajanja študij in samega govorjenja. In tukaj je zdravstvo, ki vemo, kaj vse se počne v zdravstvu in kaj se še vse bo, da se končno premaknemo; socialna varnost in dolgotrajna oskrba in pa stanovanjska politika. Torej, Načrt za okrevanje in odpornost predvideva koriščenje 1,8 milijarde evrov razpoložljivih nepovratnih sredstev in dobrih 705 milijonov evrov posojil. Obseg koriščenja povratnih sredstev bo mogoče povečati, v kolikor bodo za to izkazane potrebe in v kolikor bodo pogoji ustrezni. Slovenija se glede na odlično bonitetno oceno namreč zadolžuje po negativni obrestni meri, se je, in države članice lahko to storijo do avgusta leta 2023 in tako naprej. Skratka, o tem bi človek lahko govoril ure in ure. Tukaj je bilo vloženega veliko časa, truda, dela. In lahko samo rečemo hvala lepa ministrom in ekipam na ministrstvih, ki so te stvari dejansko pripravili, tako kot je potrebno in da se tudi potem tako izvajajo. Da pa grem še naprej k iskanju bučk v odgovoru ministra mag. Vizjaka na poslansko vprašanje poslanca Pečka, ki je v prvem delu zelo jasno povedal in smo lahko tudi slišali, kar sem ravnokar citiral. Poglejmo še drugi del odgovora ministra, tudi povzetek iz magnetograma. takole je povedal mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, v drugem delu odgovora na poslansko vprašanje poslanca Pečka: »Spoštovani poslanec! Jaz zelo nerad hodim v tuje zelje. Tudi vaša vprašanja se nanašajo na ukrepe energetske učinkovitosti in na ukrepe za obnovljive vire energije, kar je v domeni Direktorata za energijo v okviru resorja Ministrstva za infrastrukturo. Oni so seveda v okviru svojega programa črpanja sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost predvideli tudi ukrepe za te cilje, ki jih omenjate. Ampak jaz jih ne bom komentiral, ker to ne sodi v moj resor. Sem vam povedal, kaj sodi v moj resor in kaj imamo v okviru resorja Ministrstva za okolje in prostor. To so vodooskrba, sistemi odvajanja in čiščenja odpadnih voda, poplavna varnost in digitalizacija v smislu birokratskih razbremenitev, ko govorimo o pridobivanju dovoljenj, ko govorimo o okoljskih podatkih, o posegih v prostor in nenazadnje tudi o pridobivanju in sprejemanju občinskih prostorskih aktov in gradbenih dovoljenj. To je pristojnost ministrstva, kjer smo tudi alocirali sredstva.« Nadaljuje: »Se pa z vami v celoti strinjam, da naložbe tako v obnovljive vire energije kot v učinkovito rabo nimajo zadostnega pospeška in potrebujejo dodatni pospešek, če želimo doseči ambiciozne cilje, ki jih podpirata tako dogovor v Glasgowu kot tudi Fit for 55. To je zakonodajni paket, ki ga je Evropska komisija predstavila lani in ki ga bo moral odsevati tudi prenovljeni NEPN,

s politikami na področju učinkovite rabe tudi obnovljivih virov doseči te ambiciozne cilje tako na področju sektorja energetike kakor tudi na področju sektorja prometa in industrije pa tudi kmetijstva.« Minister mag. Vizjak v odgovoru nadaljuje: »Ministrstvo za okolje in prostor je tukaj deležno enega segmenta, ki tudi ni zanemarljiv. Je pomemben, to je ravnanje z odpadki in predvsem učinkovito in boljše upravljanje odpadkov. Ta parlament se bo v četrtek seznanil z novim Zakonom o varstvu okolja, ki se ‒ med drugim ‒ tudi je, ki predstavlja pomemben napredek, zlasti na področju politik ravnanja z odpadki, kjer bomo usmerili vse cilje, da pride do teh odpadkov, ki se termično obdelujejo ali odlagajo, v čim manjši možni meri. Da pride, prvič, že do preprečitve nastajanja odpadkov in potem šele do vseh ostalih ukrepov, kot sta ponovna uporaba, recikliranje in tako naprej. Skratka, spoštovani, jaz bi vam z veseljem odgovoril na vaše vprašanje bolj podrobno, ampak za to nisem pristojen.« Konec citata oziroma konec magnetograma odgovora mag. ministra za okolje in prostor Vizjaka poslancu Pečku na njegovo poslansko vprašanje o Načrtu za okrevanje in odpornost. Mislim, da sem bil dovolj jasen in da je prav, da bi si tako kvalitetne odgovore ministra prebrali večkrat in bi mogoče – nobenemu ne bi škodilo – in bi bila to tudi velika korist. Ko sem poslušal tudi nekatere razprave o tem, ali se dovolj vlaga in če se sploh vlaga v gradnje domov za starejše, v železnice, v ceste, v obnovljive vire energije in tako naprej. Seveda se! Seveda se, saj to je vidno vendar na vsakem koraku. To lahko vsak državljan in državljanka, vsaka občanka in občan, vsaka krajanka in krajan vidi, da se stvari premikajo naprej, da gredo stvari na bolje. Če samo pogledamo železnico, kakšen razvoj se dogaja trenutno na železnici z obnovami prog, z obnovami postaj, postajališč, železniških prehodov, podhodov, nadhodov, tunelov, nabavo novih vlakov in tako naprej. In kako je železnica in tudi medkrajevni avtobusni prevoz postal postal priljubljen in kako ga predvsem tudi koristijo dijaki, študenti, ki jim med drugim mesečna vozovnica ali pa letna vozovnica, ki je zelo cenovno ugodna: velja za vse vožnje z vsemi vlaki, na vseh relacijah, z neomejenim številom voženj. In to lahko koristijo in vlaki so polni in avtobusi tudi. Prav tako tudi upokojenke, upokojenci, starejši od 65. let, vojni invalidi, športniki konec koncev in to je tisto, to je ta doprinos vseh teh vlaganj in investicij in pa dobre zakonodaje, ki smo jo potrdili v Državnem zboru ‒ vsaj nekateri poslanci, nekateri pa pač tudi ne. Ampak nič hudega, stvari gredo naprej. Domovi za starejše, opazka, koliko domov se pa gradi. Seveda se gradijo domovi, seveda je bilo potrebno za to pripraviti tudi razpise, potrebno je bilo sploh strategijo sprejeti, da bomo vlagali v gradnjo domov za starejše občane, kar doslej, vemo, da ni bilo in hvala bogu, da se zdaj to dogaja. In predno se pripravi razpis in potem tudi vsa dokumentacija za gradnjo teh domov, vključno do gradbenih dovoljenj, to traja. To ni v enem mesecu. občine so se dobro pripravile in podpisanih je že veliko pogodb in veliko domov za starejše se že tudi obnavlja, ko so bili starejši neprimerni, ko so sobe premajhne, ko sobe nimajo kopalnic, ko niso bili dovolj svetli prostori, ko niso bili dovolj prezračeni prostori. Treba je povedati, da se te stvari delajo in se obnavljajo in tudi domovi se bodo gradili in v zadnjih dveh letih je bilo dodeljenih koncesij za 2 tisoč 300 postelj in pripravljenih, rezerviranih 93 milijonov evrov nepovratnih sredstev za 18 domov za starejše občane po Sloveniji. To so podatki, javno objavljeni, tako pač je. In je prav, da je tako, da se končno premikamo, da ne bomo ostali samo pri študijah in zapravljanju denarja za tiste študije in pa za in pa za dejansko bučke. To pa so bučke. Jaz lahko vidim pri nas, v moji občini, v Litiji, ko smo morali zgraditi dom za starejše občane in varovana stanovanja sami, občanke in občani, iz občinskega proračuna. In če je tak dom 12, 13 milijonov, pa si predstavljajte, da ima občinski proračun ravno tako 12 milijonov evrov, potem vidite, koliko se je bilo potrebno zadolžiti in kako so se morale občanke in občani odreči marsikateremu projektu, nujno potrebnemu, zato da smo ta dom zgradili. In je danes poln in imamo varovana stanovanja polna in v tem objektu tudi varstveno-delovni center. To je Načrt za okrevanje in odpornost. Se mi zdi, da je prav, da je tako. Prav tako se tudi obnavlja dom starejših v Tisju in komaj čakajo ljudje, da pridejo v nove prostore. Kar se tiče železnice, dobro vemo, koliko kilometrov prog se je že obnovilo, koliko se bo še, koliko se je posodobilo postaj. Tudi pri nas se se nadejamo kar lepe obnove tako železniške postaje kot tudi parkirišča in pa tudi namestitev protihrupnih ograj. In to je to, to je v Načrtu za okrevanje in odpornost, o katerem ste govorili, ampak konec koncev da nič ni in da ne bo in tako naprej. Obnovljivi viri energije. Doslej je bilo v Sloveniji zelo malo narejenega na tem področju; zelo zelo malo. Predvsem nismo bili pripravljeni na to danes so tukaj velike posledice te nepripravljenosti: zastarele elektroenergetske infrastrukture in vsi govorimo, aha, bomo dali pa na streho sončne kolektorje oziroma bomo imeli pa lastno pridobivanje električne energije, električne energije, bomo samooskrbni in na koncu ugotovimo, da kup transformatorskih postaj, predvsem po podeželju in lahko rečem kar po celotni državi, ne omogoča, da bi ljudje lahko nabavili fotovoltaiko, ker lahko jo dajo na streho in je, pač, ne bodo mogli priklopiti. Tukaj smo. Zdaj lahko mi govorimo in kakšni kandidati, ki bodo kandidirali, govorijo, da je sončna energija prihodnost in dajmo vsi sončne elektrarne na streho. To lahko govorimo, nimamo pa za to pripravljenih pogojev. In tukaj se je treba vprašati in tukaj je treba vložiti še ogromno denarja in sredstev, da bomo sploh lahko obnovljive vire energije tudi uporabljali. Tako so nekaj govorjenja, nekaj so pa realni podatki in pa neka realna slika na terenu. Da zaključim, jaz sem vesel, da je tovrstna razprava danes v Državnem zboru. Vesel sem poslanskega vprašanja gospoda poslanca Pečka in tudi zelo sem bil vesel in navdušen, ko sem poslušal zadnjič odgovor mag. Andreja Vizjaka na to poslansko vprašanje, ko je dal dejansko odgovor, takšen kot je tudi potrebno, opremljen s prav vsemi podatki. Tukaj res jaz osebno in kar sem izrazil tudi v stališču Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke – ne vidimo težav. Ne vidimo težav pri črpanju, ne vidimo težav pri izvajanju tega Načrta za okrevanje in odpornost. In verjamem, da se bodo vsa tri ministrstva za okolje in prostor, Služba Vlade za razvoj in kohezijsko politiko in Ministrstvo za infrastrukturo – še naprej tako trudila, da bo ta načrt tudi v praksi živel in da bodo od tega načrta in od vseh teh sredstev evropskih, ki so predvidena za vse te projekte, predvsem v največji meri največ imeli prav ljudje in gospodarstvo, občanke in občani, krajanke in krajani. In to se mi zdi bistveno. Bom pa še naprej z veseljem poslušal razpravo v nadaljevanju. Toliko pa z moje strani. Spoštovani podpredsednik, zaključujem svojo razpravo. Hvala lepa.

kako smo ostali poslanke in poslanci govorili o stvareh, ki se ne tičejo zgolj ministra Vizjaka in okolja, potem je pa sam nakladal in sadil buče po vsem živem, da ne omenjam, ko se spotika ob te buče, govoril tam na debelo in široko o domovih za starejše, o vsem živem in zelo malo o tistem, kar se tiče okolja. Za nameček nam je prebiral magnetograme tega, kar smo že vsi slišali, in če bi bilo z odgovorom ministra Vizjaka vse v redu, verjetno poslanec Peček niti ne bi predlagal širše razprave. Tako, da bla, bla, bla, naj prosim se opraviči za svoje žalitve, kako drugi ne razpravljamo ciljno glede na ministra in kako si on potem privošči točno to isto početi. Mislim, to je sprevrženo do obisti. Hvala lepa. Hvala lepa. Seveda kot predsedujoči, resnično apeliram na vse kolegice in kolege, da poskušamo razpravljati o vsebini, ki je na dnevnem redu, brez nestrpnosti in brez žalitev. In navajati marsikaj, kar ni predmet današnje razprave, res mislim, da ni korektno ni korektno do vseh tistih, ki tukaj sedimo in poslušamo. Verjamem, da so to slišali vsi. Besedo ima Igor Peček. Izvolite.

tudi z vidika odgovora gospoda ministra. Če bi bil jaz zadovoljen s tistim, kar sem slišal, oziroma s tistim, kar sem lahko vprašal, to sem pojasnil že na začetku, potem verjetno postopkovnega predloga niti ne bi dal. Povedal sem, kakšen je bil namen mojega postopkovnega predloga. Verjemite pa mi, da se zelo dobro zavedam, kaj je pristojnost ministra in posledično tudi, kaj je njegova odgovornost ministra. Tudi to sem v uvodni obrazložitvi in potem še enkrat povedal. Ministrstvo za okolje in prostor je najbolj vpleteno v realizacijo projektov. Predvsem z vidika izdajanja soglasij in dovoljenj, zato so se mi zdela ta vprašanja, ki sem jih imel, ključna in povsem na mestu. Navsezadnje je kolega Doblekar sam rekel, da gre pri izvajanju Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost za medresorsko sodelovanje in jaz se s tem tukaj absolutno strinjam. Še enkrat pravim, ne gre za nobeno nestrpnost niti ne oporekam ničemur, kar je bilo rečenega, vendar pa je bilo nekaj navedb izrečenih malo prikrito. Ni šlo za aktiviranje sredstev, ampak je na področju oskrbe s pitno vodo in čiščenje odpadnih voda v januarju bil objavljen razpis. mislim, da vsi razumemo, da je to bistvena razlika. In upam, da bo čim prej, in želim si, da bo čim prej prišlo tudi do podpisa pogodb, do pridobitve gradbenih dovoljenj, ampak v to sem bom spustil malce kasneje. Drugo pa je, da konkretnega izvajanja projektov iz Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost ni. Še. To sem navedel in zaradi tega sem ministra tudi spraševal, kateri so tisti projekti. Danes smo v sistem dobili odgovor Vlade, kjer je točno navedeno, da se projekti še ne izvajajo. Jaz pa si želim glede na relativno omejen časovni okvir, da se ne tolažimo z N+2 in obdobjem 2026, ker leta 2025 ne bomo mogli prijavljati projektov več, zato je treba pohiteti. Vemo pa, da so postopki komplementiranja projektov, pridobivanja dokumentacije, pridobivanja soglasij dolgotrajni in da se pridobivanje gradbenih dovoljenj, toliko izkušenj pa imam tudi sam osebno, lahko zelo zavleče. In lahko se zgodi, da glede na to, da je princip dodeljevanja sredstev v Nacionalnem načrtu drugačen kot v VFO, da naslednje tranše, mi smo dobili avans v višini 231 milijonov, 13 % ‒ vse države so ga dobile. Španija, Italija, Luksemburg, to so tri, za katere vem, so dobile že prvo tranšo. Naslednjo, po avansu. Poročilo, ki pa bo izdano s strani Evropske komisije, kar se tiče sledenja ciljem in mejnikom, bo pa verjetno po napovedih prišlo v aprilu. Kar se tiče zadolževanja po negativni obrestni meri, tega sem pa res že sit, no ‒ se opravičujem izrazu. Res je, milijardo in pol smo se zadolžili po negativni obrestni meri, 18 milijonov smo v državno blagajno oziroma v proračun dobili takoj, ko smo razpisali obveznice. Če pa pogledamo stanje, predvsem rast zahtevanih donosov na obveznicah, ki je že in ki se nam obeta v prihodnje, nas pa to lahko skrbi, zato o tem res ne bi rad razpravljal, sploh pa ne znotraj tega vprašanja. Če bi bil danes minister tukaj z nami, bi glede na njegov odgovor glede Zakona o varstvu odpadkov, vemo, da je bil zakon sprejet, ampak tukaj bi prvo stvar, ki bi ga vprašal, kako gleda na odpadke ‒ to pa je pristojnost Ministrstva za okolje in prostor v prvi meri ‒ kot vir recikliranih surovin in zakaj Republika Slovenija nima zastavljenih ciljev, koliko odpadkov po posameznih kategorijah bomo reciklirali, kar je zelo pomembno vprašanje. Se pravi, ločevanje plastike, elektronike, tekstila za reciklažo z vsem tem, kar potem iz nadaljevanja glede zakona, ker to pa je eden izmed oziroma mislim, da je celo prvi

Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Ko sem zdaj vse tole poslušal, seveda ne morem preko tega, te besede »bučke«, ki je bila tudi nekajkrat omenjena in danes so se te bučke še dodatno

kam in kako bomo uporabili ta razvojna sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost. Na koncu koncev vse države, ki to koristijo, vedo, da je to tista priložnost, kako potem bo šel bodoči razvoj In Slovenija mora to dobro izkoristiti. Če ne bo, bo še dodatno zaostala za razvojem v povprečju Evropske unije. Če pa bomo znali ta sredstva porabiti pravilno, razvojno, sploh danes v teh novih razmerah, ki so se pojavile z vojno v Ukrajini; dodatno, krepko se zadeve spreminjajo in določene države že ukrepajo. Nemški kancler je šesti dan po napadu na Ukrajino dal javnosti vedeti, da je nova nemška vlada presenetila s prelomnimi odločitvami. Od tega seveda za energetiko; res, za Rusijo, vrnitev jedrske energije, pospešitev obnovljivih virov. To je bilo ključno. In cilji do leta 2028 do 2030: želijo biti samooskrbni. Nemčija! Potem ko sem seveda tole prebral, slišal, sem si rekel, aha, zdaj pa lahko pričakujem, kaj bo pa naša vlada naredila. Nič! V časopisu beremo: se nekaj pripravlja. In to, kar danes govorite, te bučke, ki jih prodajate naprej, kar je minister rekel, da ni pristojen za določene zadeve. Kako je pristojen, tudi danes ste rekli! Če hočemo mi ta sredstva dobro koristiti, morajo sodelovati vsa ministrstva, drugače ne bo nobenega učinka. SVRK je lahko samo koordinator, Ministrstvo za finance pa samo skrbnik financ, potem ko se vse skupaj sprejme, vse skupaj mora biti pa usklajeno na Vladi in vsi morajo sodelovati. In če je že rečeno, da nekdo ni pristojen, minister bi moral reči, da, ker je postavljeno vprašanje širše, bom s sabo na to sejo pripeljal še ministra za infrastrukturo, še ministra za gospodarstvo, še ministra za kmetijstvo … Tako bi morala danes ta seja tu potekati, ker je zelo pomembno, kako bomo ta sredstva koristili. In govorimo, še dodatne milijarde lahko povečujemo, da vidimo. V današnji predstavitvi bom zelo konkreten in bom dal ključna vprašanja, pa kljub temu da ni nikogar iz izvršilne veje oblasti danes tu, bo pač javnost poslušala. Ker bom zelo kritičen do določenih zadev. Glejte, iz Načrta za okrevanje in odpornost, to zagotavlja trajnostne in razvojne investicije, zeleno, digitalno; danes lahko rečemo tudi pot v samooskrbo. pri tej temi danes bi morala biti tu polna dvorana, vsa ministrstva, da bi povedali, kako se bomo razvijali nadalje s temi sredstvi, ki jih bomo lahko koristili, ne samo nepovratno, tudi z zadolžitvami za prihodnje rodove. Zelo pomembno! Izhajal bom pa iz tega. Glejte, ta vlada je namenila – vse se dotika tega področja – 200 milijonov za energetske bone, da pomagamo ljudem ob energetski draginji. Vse lepo in prav, seveda, ker nas je presenetilo, ker na to nismo pripravljeni. In sprašujem se, kaj pa bomo v naslednjih mesecih, čez tri mesece, čez pol leta. Ali bomo spet iz proračuna, iz davkoplačevalskega denarja, namenili dodatnih 200 milijonov, da pomagamo ljudem? Ali bomo tako ravnali? Na drugi strani pa se sprašujem, kako Vlada ukrepa trajnostno, razvojno, da ublaži to draženje in pomanjkanje energentov, ki jih uporabljamo tudi za ogrevanje. Koliko virov namenjamo iz Načrta za okrevanje in odpornost za to področje: za obnovljive vire energije, za sonce, vodo in biomaso, ki je ključna tudi pri tem, zato ker je bogata Slovenija s tem virom. Smo že danes ničkolikokrat ugotovili, samo 5,7 %. Pa še manj bi bilo, če ne bi LMŠ sklical seje za to področje gozdno-lesnih verig, lesnopredelovalne dejavnosti, da so se potem dodatni milijoni namenili za to in da je prvi projekt danes na Koroškem že odobren. Ampak prepočasi se to odvija, še kup teh zadev bi moralo biti danes že zdavnaj znanih. Zato sem

trajnostno energetsko samooskrbo Slovenije. Danes se moramo vprašati, ali jo znamo izkoristiti. Na tem delu bom danes nadaljeval. To, kar sem prej rekel, to slabo sodelovanje, tudi, ker je gozdno-lesna veriga ključna za energijo, za biomaso. bom vrnil nazaj, kako je v tem akcijskem načrtu 2014–2020, ko smo pričakovali, kaj iz tega bo. Kako se je zaključilo? Vaša nekdanja ministrica, Pivčeva, je na Koroškem sredi gozdov rekla: »Ne, lesni centri niso profitabilni, niso donosni.« Tak je bil zaključek. In takrat sem vstal in svoje povedal, če bomo res hlodovino še izvažali v Avstrijo, kjer imajo enkrat dražjo delovno silo, pa se jim to izplača, pri nas v Sloveniji se pa ne. Iz tega bom zdaj tule nadaljeval. Tako se je to končalo. In na sejah, bilo je skoraj sedem sej na to temo, sem ugotovil, da v tem akcijskem načrtu ministrstvi, ki sta bili zadolženi za to, kmetijstvo in gospodarstvo, med sabo v sedmih letih nista sodelovali, niti enega sestanka ni bilo. In tudi danes se to kaže, če nek minister reče, to pa ni v moji pristojnosti – to je najlažje reči! V podjetjih, kjer sem deloval, če je nekdo rekel, da to pa ni v moji pristojnosti, ni v mojem okviru dela, sem rekel, da iz tega ne bo kruha, pa smo člana zamenjali, da je potem zadeva šla razvojno naprej. Brez tega ni napredka in razvoja. Poglejte, biomasa, ki je alternativni vir, trajnostni, samooskrbni, kroženje CO2 v naravi. Naše gozdove, ki jih je skoraj 60 % v naši Sloveniji, poraščeni, ne z gozdovi, imamo zelo slabo izkoriščene. In če je ta ponor, kot temu rečemo, da porabimo toliko lesa, kolikor je prirastka, nismo naredili nobene škode. Ampak problem je v tem, ker te naše surovine, našega naravnega vira kot energenta ne znamo uporabiti. Zakaj ne? Posekamo dosti manj, kot je prirastka. Drugič, ne znamo izkoristiti, les nam ostaja v gozdovih, predvsem ga pa več kot polovico izvozimo; damo ven, v Avstrijo, na Bližnji vzhod, celo na Kitajsko. Ker bistvena zadeva pri tem je, če bi gozdno-lesna veriga delovala in da bi v tistih sedmih letih naredili več oziroma tudi v teh zadnjih dveh letih, bi imeli danes mi 5, 6 žag žag približno takšnih, kot jih ima Avstrija, bi doma les razrezali in 35, 40 % biomase pri tem odpade. Tako pa lepo izvozimo za hlodovino v tujino in se drugi potem danes ogrevajo na ta račun, s to biomaso, ki je mi ne znamo izkoristiti. Pa sem rekel, da veliko odpadkov še po gozdovih ostane. Tu vidite to shemo, toplotno daljinsko ogrevanje. To je pomembno. Lahko se ogrevamo na plin, ki je danes trikrat, štirikrat že dražji, kot je bil pred enim letom, plinarna kot takšna. Ogrevajo se vsi odjemalci, od privatnih hiš, do šol, do vrtcev, do tovarn, do bolnišnic, do večstanovanjskih zgradb. Več je teh priključkov, bolj je to ekonomično. In če se mi danes ogrevamo na plin, bi morala danes Vlada imeti na mizi že vse načrte, kako bomo naredili, da bomo šli na prehod, na obnovljive vire, ki jih Slovenija ima, pa tega ne slišimo. Prebral sem ogromno zadev v tem zadnjem času, pa tega nisem slišal, nikjer tega ne vidim. Celo minister, ko je bil na obisku pred dobrim tednom

In sredi Koroške, kjer je Slovenj Gradec lani oktobra zagnal investicijo za biomaso; s plina je prešel na biomaso in danes se v Slovenj Gradcu praktično ogrevanje ni podražilo. In kdo se danes najdražje ogreva v Sloveniji? Ravne na Koroškem ‒ železarstvo je zadaj, Trbovlje – rudarstvo, Jesenice – železarstvo. Ali se vprašate, kaj je vzrok temu, ko znate, ko teoretično znate tako lepo govoriti, kako je vse lepo rešeno, kako je vaša vlada vse naredila? Na to nisem slišal nobenega odgovora. To so pokrajine, ki so najmanj razvite, kjer so plače najnižje, kjer je dodana vrednost najnižja. Kje Vlada ukrepa? Kje to vidite? Mi kot poslanci moramo opozarjati na to, Vlada pa nič, ker ne zna sodelovati. Z nekimi izgovori. Žalostno. Naša bolnišnica, ki jo tule tudi vidite, sem sem govoril z direktorjem. Rekel sem, kako se danes ogrevate, kako to obvladujete. Je rekel, 350 % je šla cena plina gor, ker imajo svojo plinarno. Ampak Slovenj Gradec ima biomaso na daljinsko ogrevanje. Sem rekel, da se lahko priključimo na biomaso in naš direktor komunale že ima nalogo, da to izvaja. Ampak sprašujemo se, ali bo Vlada namenila iz Načrta za okrevanje in odpornost dodatne vire, sredstva, da se bodo lahko te investicije izpeljale. To se sprašujejo, pa nihče nima odgovora, ker še nihče o tem ni razmišljal. To je to, da ne znamo hitro napram Nemčiji odreagirati in razpravljati. Celo na Koroškem pride minister in reče, da nimamo alternative za to. Pa je, ker ne znamo o tem razmišljati in delati. Pregled stanja distribucijskih sistemov toplote v Slovenije. To sem potegnil iz Agencije za energijo, sem se z njimi tudi pogovarjal, pa mi niso upali nič kaj posebnega odgovoriti. So rekli, vse je v pristojnosti ministrstev. Poglejte, 45 % premog, 36 % plin, lesna biomasa samo 15,64 %. 15 % je samo biomase sredi slovenskih gozdov!

Glejte, 2018 sem zaključil kot predsednik nadzornega sveta Komunale Slovenj Gradec, prej pa smo še sprejeli poslovni načrt, investicijo na ogrevanje z biomaso. Rekel sem prej, otvoritev je bila lani oktobra, takrat, ko je začela cena plina rast in Slovenj Gradec je rešen. To je lep primer, po katerem bi se lahko zgledovali. Da so to rešitve, da so rešitve za Slovenijo! Vsekakor. To moramo videti in po tej poti je treba reševati, denarja pa je seveda dovolj iz NNO; ampak, treba ga je pravilno namestiti. Nič ne vidim. Ta shema, naši gozdovi, bogati, spravilo lesa. Žag je premalo. Največja žaga v Sloveniji je 100 tisoč kubikov letno, v Avstriji pa milijon, od 500 tisoč pa preko milijona. To se pravi, da tu njim nismo nobene konkurence, pa bi lahko lepo razžagali, pa potem bi imeli delovna mesta, pa bi lahko potem rezan les dražje prodali, več zaslužili, več dodane vrednosti, vse ostanke, ki pa odpadejo, od 35 do 40 procentov, pa bi lahko lepo uporabili za biomaso, kar je pogoj. Ampak ti centri v devetih letih pač niso zaživeli, pa so bili cilji pravilno napisani. Tudi biomasa je bila vmes in vse te zadeve. Ne! Premika se strašno počasi. Tu je primer ene energetske postaje na biomaso, ki je danes rešitev v tej krizi namesto plina.

Vemo, kam gre ta smer. Danes to seveda ni več za splavarjenje. Zato, da se je lahko takrat Slovenija po vojni razvijala.

celo na druge kontinente in kar gledamo zraven in ne znamo tega rešiti. To je shema, ki jo Agencija za energijo vsako leto obnovi. Ta je iz leta 2000. Poglejte si jo! Kjer je rumeno, je plin, kjer je zeleno, je biomasa, kjer je črno, je premog, kar smo prej lepo rekli. Vlada bi morala imeti tole shemo zdaj pred sabo in reševati; reševati samo to, da bi polovico tega, kar ste zdaj namenili za energetske bone, vložili v razvoj, da bi trajno rešili ta problem, da bi bili samooskrbni ‒ to, kar Nemčija dela. Ne, tega še nismo slišali! In danes smo se hoteli z Vlado o tem pogovarjati, pa jih pač ni tu. Kaj počenjajo? Ali energetske bone delijo, nosijo po hišah ali kaj? To so te rešitve! Ja, to je to! Kako uporabiti dobro iz Načrta za okrevanje in odpornost finančne vire, da bomo samooskrbni, da bomo lahko reševali zadeve, ne z boni, ampak trajnostno, z razvojem; o tem, kar toliko govorite, ampak tega pač ne vidite. In to je tista žalost. Še enkrat, če Vlada, če ministrstva ne bodo sodelovala, se med sabo pogovarjala, Slovenija ne bo prišla do razvoja. In seveda, če tega ne vidite, ne znate, bomo pač v naslednji vladi drugače pristopali in začeli zadeve reševati. Hvala lepa. BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa za besedo. Najprej, ko govorite o bučkah, si poglejte v svoje poslanske vrste. O bučkah je danes na seji prvi govoril vaš poslanec Nik Prebil. To je prvo, da zaključimo s to zadevo. Jaz sem ga samo povzel. Prvi, ki se je oglasil na temo bučk, je bil vaš poslanec Nik Prebil. Sem bil dovolj jasen? Upam, da ja.

Seveda takoj, ko nekaj poveš po resnici in tisto, kar je res, si takoj napaden postopkovno, da o tem ne smeš govoriti in da se moraš opravičiti. Pa nisem bil niti z eno samo besedo ne žaljiv ne nekorekten, ampak sem povedal samo tisto, kar sem slišal od drugih, povzel in predvsem sem se oprl na vprašanje poslanca gospoda Pečka, ki ga, še enkrat, zelo cenim. Samo o tem sem govoril. In prebral sem magnetogram odgovora ministra, kar se mi je zdelo prav, ker so se tukaj pojavljale različne interpretacije tega odgovora. Jaz verjamem in sem tudi sam govoril o obnovljivih virih energije. Nisem šel tako podrobno v razlago tukaj s prezentacijo o izkoriščanju biomase in tako naprej, niti nisem govoril o tem, kar je poslanec pred menoj poudarjal, da je potrebno te bone za pomoč ljudem ob energetski draginji ukiniti oziroma da jih ne bi smeli dati, ampak da bi morali ta denar namesto za bone nameniti za odkrivanje tople vode oziroma za biomaso zdaj v teh težkih časih. Čas za to je bil prej, spoštovani kolega.

In takrat je bil čas za razpravo o biomasi, ne zdaj, ko je vse prepozno. Vem pa tudi sam, da se na terenu stvari premikajo v pravo smer, tudi kar se tiče obnovljivih virov energije, tudi kar se tiče biomase, vzdrževanja gozdov, koriščenja lesa, čiščenja gozdov. Med drugim smo pa tudi predvčerajšnjim dobili v Litiji visoko priznanje, oglar, gospod Medved, najvišje priznanje

Nekoga žaliti, da nosi bone po hišah in to. Mislim, da to ni ravno primerno, te vaše besede. Pač, mogoče na kakšnem predvolilnem shodu to pa lahko govorite. Lidija Divjak Mirnik ima besedo. Izvolite.

To smo večkrat poudarili, to smo poudarili tudi s tem, da je kolega Igor postavil to vprašanje in nanj dobil pač takšen odgovor kot ga je dobil; v stilu, ja, veste, za to so odgovorni drugi, Ministrstvo za finance in pa SVRK, čeprav bi moral biti SVRK tisti, ki zadevo samo sprovaja, seveda potem ko je usklajena med različnimi ministrstvi. To se očitno ni dogajalo. V LMŠ menimo, da bi morali v čim večji meri počrpati ta sredstva z namenom, da se dosežejo merila podnebnih ciljev z neodvisnostjo od drugih držav članic EU in podnebne spremembe in seveda aktualne krize, ki so sedaj, ki bodo absolutno vplivale na prihodnost, s katero je povezana tako državna infrastruktura kot tudi naše gospodarstvo. Ta denar, teh 2 in pol milijarde, je seveda dovolj velik denar, da bi to lahko zelo zelo učinkovito počrpali. Pa da mogoče samo to, da ne pozabim, kar je prej kolega Doblekar povedal Jožetu na njegovo razpravo o biomasi, češ kakor – tako nekako je kolega Doblekar rekel –, da je bil čas za razpravo o biomasi prej. S tem se strijam, saj tudi čas o tem, katere projekte se bo dalo v Načrt za okrevanje in odpornost je bil prej, pa ne boste verjeli, ta vlada je to zadevo skrila pod oznako interno in ni komunicirala navzven. Opozicijski poslanci smo zelo težko sploh do informacij prišli, kaj je v tistem prvem načrtu, ki ga je potem Evropska komisija vrnila nam nam ‒ ker je bil čisto mimo, da se razumemo. In potem so ugotovili naši, na vladi seveda, da ne bodo mogli delati vsi župani svojih rondojev, pa ne vem kakšnih pločnikov, kot so si oni to zamislili. Saj to je osnovni problem, da zelo drugače razumemo te stvari! V LMŠ gledamo naprej in se zavedamo, kaj bo pomenila digitalizacija in zeleno in vsi ti prehodi in samooskrba in neodvisnost. Ta aktualna vlada z župani, ki so s terena pošiljali projekte, oni bi pa plezalne stene, konkretno tam na Štajerskem so hoteli delati, pa rondoje in pločnike. Saj, da se razumemo, jaz nimam nič proti rondojem in pločnikom. Ta Načrt za okrevanje je namenjen čemu drugemu. Zato smo posledično s tistih 5,2 milijardi prišli na to, da bomo 2,5 milijarde počrpali, če jih bomo, ker v tem trenutku nam kaže bolj slabo. Kar je pa še bolj grozno je pa to, da za to zeleno so se očitno na Ministrstvu za okolje odločili, da ga bodo počrpali le v 5,2 %. Recimo, primer, Hrvaška se je odločila, samo da povem točno cifro, da bo dala 9,7 % za prehod na zeleno. Naši na vladi so se pa odločili samo 5,7. In veste, to so te stvari, na katere smo v LMŠ cel čas opozarjali, tudi sklicevali seje na to temo, zato da bi se slišalo, kam želimo priti čez 10, 20 let in da bi se ta denar iz načrta res počrpal za to, da bodo tudi naslednje generacije, ki jih je by the way ta vlada totalna zadolžila, imele nekaj od tega. Ampak ne. Dokument je bil skrit, o dokumentu se ni smelo razpravljati tako rekoč, ker je seveda narobe. Tudi trajnostno, razvojno ta vlada ni najbolj razmišljala, zato ker razmišlja od danes na jutri oziroma rajši deli te predvolilne bombončke in si misli, da bo na ta način dobila volitve, pozablja pa na to, da je potrebno razmišljati o trajnostnih in samooskrbnih virih, ki bodo sploh v luči tega, kaj se danes dogaja v Ukrajini, najpomembnejših vir, da bomo sploh lahko preživeli.

s tistim zakonom, da niti ne začnem razlagati, ker so očitno biznisi prijateljev bolj pomembni kot naša voda, čista voda, ki jo moramo pustiti tudi za naše zanamce, ker smo lahko veseli, da nam čista, pitna voda teče iz pip. In to so stvari, ki so trajnostne, in o tem bi se morali pogovarjati in o tem bi se morali pogovarjati tudi takrat, ko je nastajal ta načrt. Pa se nismo. Zakaj? Zato, ker je ta vlada vse skupaj rajši skrila. Koleg Igor, ko je spraševal to ministra Vizjaka, je seveda želel opomniti na to, da bi bilo potrebno zelo pohiteti in s postopki pridobivanja dokumentacije kot tudi z vsemi ostalimi postopki, da bom dejansko sploh lahko 2,5 milijarde počrpali. In se ne zanašati na to, da saj imamo čas do 2025 in 2026.

se bo pravzaprav porabilo tudi s to prvo tranšo ali avansom, ki smo ga že dobili, 213 milijonov. Drugače se bojim, da je to še eden od načrtov, ki ne bodo realizirani. Vendar pa ne glede na to, v LMŠ menimo, da je treba res pohiteti z vsemi temi projekti, da je treba takoj začeti pridobivati to dokumentacijo, da bomo lahko izvedli realne projekte, ki so se v načrt zapisali. Da bodo, nenazadnje, tudi volivke in volivci, ljudje v Sloveniji in naši zanamci imeli kaj od tega denarja, ki smo ga realno dobili iz Evropske unije. Toliko za začetek, pa se bom verjetno v nadaljevanju še kaj Prehajamo v sklepni del razprave, v kateri dobi besedo še predlagatelj. Besedo ima Igor Peček kot predlagatelj. Izvolite Hvala lepa. Saj bom kratek, no. Mogoče bi pa vseeno veljalo vsaj par stvari poudariti glede projektov, kar se tiče tretje komponente oziroma komponente, ki spada izključno v pristojnost Ministrstva za okolje in prostor. Namreč, tudi zaradi očitka, ker je bilo rečeno, da so se v preteklosti delale samo študije in načrti, zdaj pa se konkretno gradi. Jaz sem pač strojnik in vem, da do izvedbe brez načrtov običajno ne pride; če pa tako delaš, je pa običajno potem projekt velikokrat dražji – in to se nam dogaja zaradi razdrobljenosti – ali pa nekje nasede na kakšno čer in se ga sploh ne izvede. To govorim zaradi tega, ker bi rad poudaril reformni del načrta Ministrstva za okolje in prostor. Namreč, tam je navedeno, kot eden izmed ključnih ciljev v reformnem delu je sprejetje Načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti, sprejetje nove resolucije o Nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, priprava dveh načrtov operativnih programov za posamezno gospodarsko javno službo. In se strinjam, da so te resolucije in ti načrti absolutno potrebni, še posebej zato, ker je treba potem izvesti investicijski del. In če skočim na investicijski del, zelo hitro, bi eno stvar samo izpostavil. Največja postavka v našem NNOO je zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja na druge podnebno pogojene, na nesreče tu mislim predvsem na plazove, in tudi minister je rekel, da to je njihova pristojnost. Namreč, gre za 335 milijonov, od tega je nepovratnega dela 55, 280 milijonov pa povratnega dela. Se pravi, povratnega dela petkrat več kot nepovratnega, pri vseh ostalih komponentah je ena proti ena, nepovratni–povratni. Pomislek, ki se je meni osebno pojavil pri tem, je predvsem zaradi tega, ker me čudi, zakaj tako visok delež posojil, če smem temu tako reči, oziroma povratnih sredstev, ker vem, da se posojila morajo pokrivati. Vsak del investicijskega načrta, ki je podkrepljen tudi s finančnim načrtom, vsebuje pokritje. Nisem si pa znal najti odgovora, kako se bodo ti projekti pokrivali z najetim kreditom.

je pa največji, pa se pokriva v največji meri s posojili. Ko sem gledal poročilo o izvajanju načrta v okviru Direkcije Republike Slovenije za vode – to je povsem sveže poročilo z 18. 3. tega, pravi, bom kar citiral en stavek, »investicije bodo namenjene celovitemu reševanju obstoječih in ogroženih območij in bodo posegale predvsem v ureditve sistemov zadrževanja visokih voda s suhimi, mokrimi vzdrževalniki« in naprej »vzpostavitev razlivnih površin«, na koncu pa, »prednost bo dana naravnim in zelenim rešitvam po konceptu Nature-based solutions.« Ko sem šel gledat projekte, vidiš, da jih je nekaj več kot 30 in laik bi iz prvotnega opisa ugotovil, da gre izključno za gradbene posege. Namreč, ker besede gradnja opornega zidu, dvigovanje brežine, namestitev zadrževalnika, nikjer pa nisem našel niti v enem projektu, pa jih je 33 pohvalno, da jih je 33 ‒, kjer bi pisalo pač ureditev razlivne površine, na primer urbanizacija razlivnih površin; to, kar je napisano v strateškem oziroma reformnem delu. Pa da ne bi kdo razumel narobe, da ne podpiram teh projektov. Obratno! Ampak potem se nam zgodi primer Kostanjevice, kot se je zgodil pred dvema mesecema, in vsem dobro znano, do česa sedaj prihaja. Projekt je finančno nevzdržen, uporaba pa bo z vidika stroškov vzdrževanja verjetno predraga in si ga bomo težko privoščili, ampak pustimo vsebino. Hvala lepa vsem za razpravo oziroma sodelovanje v razpravi. Ministru se pač ne morem zahvaliti za odgovore, bom pa vsekakor, če bo le priložnost, če bom le spraševal. Tudi namen mojega postopkovnega predloga ni bil zasliševanje in klicanje ministra na odgovornost, daleč od tega, čeprav imam na nek način dolžnost in pravico, ko mi je bil zaupan ta sedež, na katerem zdaj še sedim, da tudi to naredim. Ampak še enkrat ponavljam, to ni bil namen. Namen je bil predvsem dobiti odgovore na vprašanja in pomisleke, ki so se mi pojavili, ko sem se ukvarjal s tem nacionalnim načrtom – in verjemite, da sem se ukvarjal precej z njim –, dobiti odgovore na tista vprašanja, na katere sam nisem znal poiskati odgovorov oziroma sam nisem imel toliko znanja, da bi si znal odgovoriti. To se mi je pa zdelo prav, da če imam možnost in glede tako vsebinsko in finančno zahtevnega načrta kot je NNO, je to vsekakor na mestu. Je pa res to, kar se tudi včasih oziroma prevečkrat zgodi v tej hiši, da nemalokrat je znanje že samo poslušanje, da o slišanju poslušanega pa verjetno niti ne gre izgubljati besed, s katero kategorijo bi potem opredelil tovrstno znanje. Še enkrat, hvala lepa. Moja ocena NNOO je tudi izven samo okoljskega dela, da ni bil dovolj ambiciozno pripravljen, tudi s finančnega vidika. Pustimo čas. Časa je bilo res malo in tukaj tega Vladi ne moremo očitati oziroma pripravljavcem, očitam pa jim lahko to, da bi bili verjetno tudi odgovori na določena vprašanja lažje dosegljivi, če bi na njih odgovarjalo več ljudi, strokovnih deležnikov je bilo pri tej pripravi načrta premalo zaradi tega potem tudi ambicioznost, ki izhaja iz načrta glede doseganja vseh ciljev, ki smo si jih v strategiji naše države zastavil; ne samo zaradi tega načrta, ne samo zaradi te vlade, pa ne samo zaradi opozicije, ampak zaradi družbe in države v celoti. Tako sem od začetka gledal na to razpravo. Hvala lepa.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 Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. S tem zaključujem tudi to točko dnevnega reda. prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v okviru nujnega postopka. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade mag. Hostnik Kališek, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani! Danes ponovno obravnavo predlog zakona, ki je bil pred kratkim že obravnavan v Državnem zboru. V novem predlogu zakona je odpravljen glavni pomislek, zaradi katerega ste prejšnji predlog zakona zavrnili, hkrati pa so upoštevane tudi nekatere pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora iz prejšnjega zakonodajnega postopka. Najprej bi želela izpostaviti, da se s predlogom novega zakona pooblastila Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja glede obdelave osebnih podatkov ne spreminjajo bistveno oziroma ostajajo v skoraj enakem obsegu kot v veljavnem zakonu. Urad za preprečevanje pranja denarja namreč ni organ kazenskega pregona, temveč opravlja obveščevalno dejavnost. Za učinkovito izvajanje te naloge pa mora imeti v skladu z mednarodnimi standardi in evropsko zakonodajo na voljo zadostna pooblastila. Čeprav ima urad dostop do velike količine informacij, ni servis za druge državne organe, ki bi radi enostavno dostopali do teh informacij, temveč izvaja svoja pooblastila samo za namene preprečevanja pranja denarja in financiranje terorizma. Prav tako se vsak dostop do podatkov beleži, za vpogled pa mora obstajati zakonski razlog. Poleg nalog, ki jih izvaja urad kot finančna obveščevalna enota ima urad tudi inšpekcijska pooblastila pri zavezancih, ki izvajajo ukrepe za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Preverjajo torej zakonitost delovanja zavezancev kot poslovnih subjektov in ne kot posameznikov. Glede pooblastil inšpektorjev je treba pojasniti, da sedanji predlog sledi trenutno veljavnemu zakonu glede pooblastil inšpektorjev za preprečevanje pranja denarja. Zaradi večje jasnosti pa je v novem zakonu dodan nov, osmi odstavek 159. člena, ki določa, da lahko zavezanec inšpektorju, ki nima odločbe pristojnega sodišča, odkloni vstop v stanovanjske prostore. Sprejem po nujnem zakonodajnem postopku je potreben, ker je Republika Slovenija že prejela uradna opomina zaradi nepravočasnega prenosa dveh direktiv, in sicer direktive EU 2019/1153 in direktive EU 2019/2177, v slovenski pravni red in jo tako lahko doletijo znatne finančne posledice. Osnovni namen predloga zakona, ki je pred vami je torej prenos treh zakonodajnih aktov Evropske unije s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v slovenski pravni red. Dodatno pa predlog zakona na predlog zavezancev ter nadzornih organov vsebuje tudi nekatere izboljšave v delovanju sistema preprečevanja pranja denarja. Predlagam, da predlog zakona podprete. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: Hvala tudi vam. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Robertu Polnarju. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je v prvem nadaljevanju 71. nujne seje 22. marca letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku predložila Vlada. V poslovniškem roku kvalificirani predlagatelji niso vložili amandmajev k predlogu zakona. V uvodu je državna sekretarka z Ministrstva za finance povedala, da predlog zakona sledi določenim pripombam iz prejšnjega zakonodajnega postopka ter upošteva nekatere pomisleke iz prejšnje obravnave. Kot osnovne cilje predloga zakona je izpostavila uskladitev s pravnim redom Evropske unije, izboljšano obvladovanje tveganj pranja denarja ter učinkovitejši nadzor. Glede obravnave predloga zakona po nujnem postopku je izpostavila uradna opomina Evropske komisije, ki ju je Slovenija sprejela zaradi zamud pri prenosu direktiv v nacionalni pravni red, ter v zvezi s tem opozorila na možnost velike finančne škode za slovenski proračun. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da so v predlogu zakona upoštevane zgolj njihove tehnične pripombe. V nadaljevanju pa je podrobneje predstavila tri sklope vsebinskih pripomb. Ti sklopi se nanašajo na nesorazmerno poseganje v varstvo osebnih podatkov, zajemajo pripombe, ki se nanašajo na široka pooblastila organa inšpekcijskega nadzora, in na pripombe, ki se nanašajo na izdajanje različnih odredb in jih je potrebno izdajati v ustreznem postopku. Predstavnik Urada za preprečevanje pranja denarja je podal podrobnejša pojasnila o nalogah in operativnih funkcijah urada. Poudaril je ključno nalogo Urada za preprečevanje pranja denarja, ki je finančno obveščevalna enota z določenimi pristojnostmi za učinkovito pravočasno delovanje. Predvsem pa je opozoril, da urad s podobnimi pooblastili deluje že od leta 2016, enaka praksa pa velja tudi v drugih državah članicah Evropske unije. V razpravi so nekatere članice in člani odbora opozorili, da je predlog zakona vsebinsko skoraj enak zakonu, ki ni bil sprejet letos februarja. Izpostavili so mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in mnenje Informacijske pooblaščenke ter opozorili na možno neskladje z Ustavo pri nekaterih členih predlaganega zakona. Menili so, da obstaja možnost zlorabe osebnih podatkov, ki jih urad lahko pridobi, obdeluje in po njihovem mnenju predolgo shranjuje. Nasprotno pa so drugi člani menili, da gre za prenos dveh direktiv ter ene uredbe, za katere je bil rok že v prejšnjem letu, ter omenili potencialno kazen Evropske komisije za zamudo, ki lahko znaša tudi do enega milijona evrov. Opozorili so, da večina rešitev, ki so za nekatere sporne, že obstaja v veljavnem zakonu, ki je bil sprejet leta 2016. Menili so, da je nujno potrebno zagotoviti, da se sumljive transakcije tudi dejansko preiskujejo, saj so drugače lahko posledice zelo škodljive. V nadaljevanju je bilo natančno predstavljeno, kakšna pooblastila ima inšpektor, kako se upravlja z evidencami in glede poročanja Vladi. V zvezi s pooblastili inšpekcijskega nadzora je bilo jasno povedano, da inšpektor ne more vstopiti v zasebne prostore zavezanca brez odločbe pristojnega sodišča. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na to, da Odbor za finance kot matično delovno telo k predlogu zakona ni sprejel nobenega amandmaja, odbor predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona sprejme v predloženem besedilu. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Spoštovane kolegice, kolegi! Potem ko jim ni uspel prvi poskus, je pred nami nov vladi poskus nesprejemljive širitve represivnih pooblastil državnih organov. Šlo naj bi za nujnost odločnega ukrepanja proti storilcem kaznivih dejanj pranja denarja ter financiranja terorizma. Naj znova poudarimo, ta zakon ne vzpostavlja učinkovitega urada za preprečevanje pranja temveč pod krinko pregona resnih kaznivih dejanj ustanavlja politično-finančno tajno policijo z obsežnimi represivnimi pooblastili in neomejenim dostopom do osebnih podatkov. Naše ostre besede so le odziv na realnost in konkreten predlog, ki ga je v Državni zbor poslala Vlada. Predlog zakona, ki bi nadomestil veljavnega, je Vlada že drugič predlagala brez usklajevanja s ključnimi deležniki in strokovno javnostjo. Čas javne obravnave je skrajšala na minimum, kljub temu pa sprejetih pripomb ni niti upoštevala niti pojasnila predlagateljem, zakaj zavrača njihove predloge. Pooblastila, ki jih uradu daje predlog zakona, pomenijo pravico neomejenega zbiranja, hrambe in obdelave cele vrste osebnih podatkov, za katere ni stvarnega in razumnega razloga in jih splošna ureditev s področja varovanja osebnih podatkov ne dovoljuje. Četudi gre pri uradu za represivni organ, bi z uveljavitvijo predloga zakona v sistem vgradili zlorabe kot osnovni način delovanja urada. Ta bi lahko nadziral vsakega državljana, ne da bi ta za to vedel ali da bi za to obstajal utemeljen sum, kaj šele sodni nalog. Vse to sledi logiki delovanja te vlade, ki se počuti močno zgolj takrat, ko prevzame popoln nadzor. V Državni zbor smo prejeli obsežne in zaskrbljene odzive informacijske pooblaščenke, Zbornice računovodskih servisov in Zveze potrošnikov Slovenije. Vsi opozarjajo na preobsežna pooblastila glede zbiranja in obdelave osebnih podatkov. Obsežno mnenje Zakonodajno-pravne službe pritrjuje izpostavljenim kritikam ter opozarja na nesorazmerne, pretirane in neobrazložene posege v ustavne pravice ljudi in hkrati dokaže, da gre pri vladnem sklicevanju in usklajevanju z evropskimi direktivami za navadno laž. Večina predpisane vsebine zakona nima nobene zveze z evropskimi predpisi, zato je tudi pravnemu laiku popolnoma jasno, da bo ta zakon, če bo sprejet, na Ustavnem sodišču spoznan za neskladnega z Ustavo in razveljavljen. Upamo si trditi, da se tega zavedajo tudi vladajoči, ki bodo po sodni ustavitvi neskladnosti spet družno pljuvali po tako imenovanem krivosodju, ki da jim ne dovoli, da bi v državi naredili red, kot si ga sami predstavljajo; kot ustrahovanje, podreditev in molk vseh tistih, ki se z vladajočimi ne strinjajo. Izkušnje nas učijo, da bojo vladajoči v vmesnem času izrabili vsako piko in vejico izjemnih pooblastil urada in to ne za pregon kriminala, temveč za obračun z vsemi, ki so tej oblasti moteči in konkurenčni. Vse je v skladu z njihovimi političnimi vzorniki z vzhoda naše celine, ki prijateljem dajo vse, nasprotnikom pa zakon. Spoštovani kolegice, kolegi, pranje denarja in financiranje terorizma sta resna problema za spopad, s katerim so res potrebna usklajena in obsežna represivna pooblastila kot tudi obsežno zbiranje in obdelava podatkov. Prav tako je tudi res, da tudi obstoječi sistem ni idealen in je potreben nadgradnje, vendar pa vsebina in način, ki ju predlaga Vlada, pomenita le več nezaupanja, nezakonitosti in neučinkovitosti. Vladno vztrajanje pri nujnih postopkih in sprejemanju neusklajenih vsebin le dodatno krni zaupanje v poštenost njenih namenom. Zaradi vseh teh razlogov bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov enotno in odločno nasprotovali uveljavitvi tega predloga zakona. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavila Nataša Sukič. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav! Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma omogoča prevelik poseg v varstvo osebnih podatkov in preširoka pooblastila v inšpekcijskem postopku. V Levici na to seveda ne bomo pristali in bomo v primeru sprejetja zakona le-tega izpodbijali v skladu z vsemi razpoložljivimi možnostmi. Kot rečeno, gre za že drugi predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, potem ko je Državni zbor prejšnjega na januarski seji zavrnil. Novi predlog je praktično enak kot prejšnji. Vlada je naredila le nekaj kozmetičnih popravkov, popravili so številčenje odstavkov, napačne sklice in podobno, vse ostalo ostaja praktično enako, edina vsebinska sprememba je le v 159. členu, kjer je dodana določba, da lahko zavezanec inšpektorju, ki nima odločbe pristojnega sodišča, odkloni vstop v stanovanjske prostore. Nikakršna skrivnost ni, da je bila ena od prvih tarč SDS po zamenjavi oblasti Urad za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma. Urad je prevzel Damjan Žugelj, Janšev človek, in ga žal več kot očitno začel spreminjati v orodje za politično obračunavanje z nasprotniki vladajoče stranke. Tik pred volitvami želi koalicija še okrepiti njegovo moč, zato ta zakon, ki bi Žuglju v roke dal največjo bazo podatkov v državi in močno povečal pooblastila urada. V popravljeni različici resda ni več možnosti vstopanja inšpektorjev v domove brez sodnega naloga, so pa v njej ostali zapisani vsi preostali sporni členi. Še vedno bi imel predstojnik Urada za preprečevanje pranja denarja dostop do praktično vseh baz podatkov v državi, pravosodni minister bi lahko določal, koga in kaj se bo preiskovalo in česa ne, zbirala bi se neverjetna baza podatkov praktično o vsakem državljanu. Urad bo lahko zbiral podatke iz praktično vseh evidenc v državi in to ne glede na to, v kolikšni meri bo sploh potreboval za izpeljavo konkretnih postopkov. Imel bo dostop do podatkov Banke Slovenije, Finančne uprave, Centralnega registra prebivalstva, Geodetske uprave, Uprave za pomorstvo, okrajnih sodišč, Centralne depotne družbe, evidenc osebnih izkaznic, potnih listin in vozniških dovoljenj, o pokojninskih in zdravstvenih zavarovanjih, kazenskih evidencah, centralnih zbirkah podatkov, ki zajemajo pravice iz javnih sredstev, in tako naprej. Na uradu bodo lahko podatke o posameznikih hranili 12 let, pri čemer tej osebi ne bodo razkrili, zakaj so jih sploh potrebovali. Vse to odpira velik prostor za zlorabe podatkov v politične in druge namene. Uslužbenci urada bodo tako lahko pridobljene podatke posredovali tudi drugim organom, če bodo ti od urada zahtevali finančne informacije in analize, katerim organom bi po predlogu zakona določil trojček ministrov za finance, notranje zadeve in pravosodje. V sedanji vladi torej Šircelj, Hojs in Dikaučič. K odločanju o tem, kdo vse bo lahko pridobival te podatke, jih po predlogu zakona ne zavezujejo nobeni kriteriji. Če k temu dodamo še dejstvo, da Žugelj na uradu zaposluje člane stranke SDS, v enem razpisu ni bilo pogoja, da prijavljeni kandidati ne smejo biti člani nobene stranke, četudi je urad po evropski direktivi obravnavan kot podaljšana roka policije, kjer takšen pogoj velja. Navajam: »Urad 20 let ni imel zaposlenih ljudi s strankarsko izkaznico. To omogoča zlorabo, zlasti če to prihaja s strani stranke, ki je sama bila vključena v problematična financiranja v preteklosti«, konec navedka, je to razkritje za medije komentiral nekdanji direktor urada Klaudijo Stroligo in to označil kot mini državni udar v enem organu. Tudi Zakonodajno-pravna služba in informacijska pooblaščenka sta že večkrat opozorili, da zakon vsebuje številne določbe, ki niso skladni z Ustavo Republike Slovenije in Splošno uredbo o varstvu podatkov ter predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Mnenje Zakonodajno-pravne službe je dolgo kar 17 strani. V Levici sicer ne nasprotujemo poostrenemu nadzoru nad pranjem denarja in financiranjem terorizma, a takšen nadzor mora biti transparenten, mora imeti jasne zakonske meje in ne sme dopuščati zlorab in arbitrarnih ukrepov vlade. Poostritev nadzora nad pranjem denarja in financiranjem terorizma ne sme postati izgovor za poostritev nadzora nad ljudmi ter obračunavanje vladajoče politične kaste s svojimi političnimi nasprotniki. Ta zakon je natanko to in zato ga je treba zavrniti. V Levici bomo naredili vse, čisto vse, v okviru dopustnega, da tak zakon nikdar ne stopi v veljavo. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Nove Slovenije – krščanski demokrati bo predstavil Blaž Pavlin. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Ponovno obravnavano novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Glavni cilj predloga zakona je pravzaprav prenos evropskih direktiv v slovenski pravni red. Zakon vsebuje vrsto izboljšav, ki pa v koncept Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma ne posegajo. Izpostavljamo, da se z odpravo določnih nedoslednosti in nejasnosti omilitvijo določenih zahtev in uvedbo dodatnih orodij pri izvajanju ukrepov s strani zavezancev ter mehanizma za nadzor zagotavlja učinkovitejše obvladovanje tveganja pranja denarja in financiranja terorizma s strani zavezancev in izvajanja nadzora s strani nadzorovanih organov. Predlog zakona poleg uskladitve s sekundarno zakonodajo Evropske unije v nekateri delih prinaša nekoliko bolj jasno ureditev ter poenostavitev nekaterih postopkov. Med drugim bo uveden manj strožji način identifikacije stranke brez osebne navzočnosti, če je tveganje za pranja denarja ali financiranje terorizma neznatno. Omejene bodo tudi zahteve oziroma pogoji v zvezi z izvedbo video elektronske identifikacije ter na predlog Strateškega sveta za digitalizacijo pod določenimi pogoji omogočen drugi varni daljinsko upravljani ali elektronski postopek za identifikacijo. Spremembe bodo omogočile tudi lažno izmenjavo informacij in podatkov. Ob zadnji obravnavi predloga zakona je iz opozicije prišlo veliko ostrih besed v zvezi s pooblastili inšpektorja. Vodja Poslanske skupine NSi Jožef Horvat je že takrat pojasnil, da je ta člen predloga zakona zakona skoraj identičen veljavnemu členu, ki je bil sprejet leta 2016, v času levosredinske vlade, sprememba je bila zgolj v dveh slogovnih popravkih. Kljub temu so nekateri iz leve opozicije glasno protestirali proti členu, ki so ga sprejeli sami pred nekaj leti. Ostri odzivi proti istemu členu zakona kažejo dvojna merila pri odzivanju javnosti na isto vsebino pri dveh različnih vladah. Da bo stvar še bolj jasna, novi predlog zakona v tem delu dodaja stavek: »Zavezanec lahko inšpektorju, ki nima odločbe pristojnega sodišča, odkloni vstop v stanovanjske prostore.« Gospe in gospodje, ob obravnavi predloga velja spomniti, da na obravnavanem področju obstaja ključna in nenadomestljiva vloga organov odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, ki morajo opraviti svoj del odgovornosti za pregon kaznivih dejanj pranja denarja in financiranja terorizma. Da je bilo to v Sloveniji vsaj v preteklosti velik problem, nam lepo ilustrira primer Farrokh, ko je med leti 2008 in 2010 milijarda dolarjev potovalo preko računa v državni banki na tisoče anonimnih naslovov po vsem svetu. Preiskovalec mag. Rado Pezdir opozarja, da je to največji finančni škandal v zgodovini naše države, citiram »prvič zato, ker je milijarden, in drugič zato, ker se nikoli do zdaj v državi ni zgodilo, da nekaj, kar nosi sum kaznivega dejanja, ostane praktično pokopano, dokler zadeve leta kasneje povsem nepovezana komisija po naključju ne izkoplje. To je frapantna zadeva. Za katerikoli sum kaznivega dejanja smo v tej državi vsaj vedeli, za to zgodbo pa sploh vedeli nismo, da se je zgodila. Frapantno sesutje institucij pri obdelavi tega problema diši na milijardni znesek. Vse to tvori največji finančni škandal v zgodovini države.« Prav zaradi tega potrebujemo spremembe zakona oziroma popravke Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Poslanci Nove Slovenije bomo ta predlog zakona podprli. Hvala lepa.

Spoštovane kolegice in kolegi! 2. februarja 2022 je kar 51 poslancev zavrnilo predlog identičnega zakona zaradi njegove očitne neskladnosti z Ustavo, pravnim redom Republike Slovenije in Evropske unije. 31 poslancev, predvsem iz vrst SDS in Nove Slovenije, pa je ta zakon podprlo. Vlada Državni zbor znova sili v sprejetje vsebinsko identičnega zakona, v katerem je popravila pike popravila pike in vejice, natančno številčenje odstavkov in napačne sklice znotraj zakona; nič drugega. V vsebinske pomanjkljivosti in ustavno neskladnost Vlada ni posegala, zato so navedbe o uskladitvi besedila z Zakonodajno-pravno službo zavajajoče. Vlada je le navidezno popravila sporno določilo, ki dopušča inšpektorju vstop v zasebne prostore brez sodne odredbe, in sicer na način, da zapiše, da lahko zavezanec inšpektorju odkloni vstop v stanovanje, če ta nima odredbe. To je zgolj pesek v oči, saj niso podani nobeni vsebinski pogoji za izdajo takšne odredbe, obenem pa se ne določa, da lahko zavezanec, ki je pravna oseba, odkloni vstop v poslovne prostore, ki so v luči zasebnosti varovane enako kot fizične osebe. Celotna pravna stroka se je ostro odzvala na predlagane spremembe. Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je ponovno izpostavila razloge za neustavnost takšnega zakona, ki jih je podkrepila tudi s številno sodno prakso. Pri svojem stališču v celoti ostaja tudi informacijska pooblaščenka. Predlagatelj nas ob tem želi prepričati, da zakon prinaša izboljšave v delovanju sistema, učinkovitejše obvladovanje tveganj in izvajanje nadzora. A to ni tako. Gre za stopnjevanje farse te vlade v odnosu do ustavne ureditve, pravne države kot celote in za uresničevanje ambicije političnega podrejanja. Zakonske rešitve povsem nasprotujejo ustavni in zakonski ureditvi področja varstva osebnih podatkov. Omogočajo največjo koncentracijo podatkov fizičnih in pravnih oseb pod eno streho. Uradu za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma daje neomejena pooblastila za obvladovanje osebnih podatkov, kar odpira vrata zlorabam in posegom v zasebnost. Urad bo razpolagal z vsemi evidencami podatkov, ki jih v tej državi imamo, bodisi o vašem zdravstvenem, družinskem, finančnem in premoženjskem stanju, bančnih transakcijah in do podatkov iz kazenskih evidenc. In pozor! To, da urad obdeluje vaše podatke, ne boste izvedeli nikoli, saj vas urad o tem ni nikoli dolžan obvestiti, še manj pa pojasniti, zakaj je do vpogleda prišlo. Vaše podatke bo urad posredoval tudi drugim organom z dovoljenjem treh ministrov. Če do take situacije pride jutri, bodo o usodi vaše zasebnosti odločali, pomislite, minister Aleš Hojs, minister Marjan Dikaučič in minister Andrej Šircelj. Urad, ki je del izvršilne veje oblasti, ni dolžan poročati Državnemu zboru, temveč zgolj Vladi. Informacijski pooblaščenec, ki neodvisno bdi nad našimi osebnimi podatki, ne bo imel nikakršnega nadzora nad uradom. Vse navedeno črno na belem priča o tem, da bo sprejem tega zakona nesorazmerno posegel v zasebnost naših državljanov in omogočil politično obračunavanje z nasprotniki Vlade. Komu bo torej koristil očitno protiustaven predpis? V SAB smo že ves čas opozarjali, da mora biti zakon, katerega naloga je preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, usklajen z vsemi relevantnimi deležniki, s pravnim redom Republike Slovenije in Evropske unije. Neustavnost tega zakona pomeni, da bodo pralci denarja in financierji terorizma uspešni v sodnih postopkih. V Poslanski skupini SAB menimo, da v Sloveniji še nismo dosegli takšne stopnje nadzora, s katerim bi se lahko zadovoljili. Na navedeno kažejo številne afere, vezane na pranje denarja, ki še danes niso dobile svojega epiloga. Spomnimo se posojila v vrednosti skoraj pol milijona, ki ga je danes vladajoči SDS omogočila Dijana Đukić, ki naj bi ji NKBM ukinila transakcijske račune domnevno zaradi težav pri pojasnjevanju izvora denarja. Poslanska skupina SAB bo predlaganim zakonskim rešitvam zaradi protiustavnosti nasprotovala. Hvala za pozornost. Hvala tudi vam. Stališča Poslanske skupine Konkretno bo predstavil mag. Dušan Verbič. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovana državna sekretarka, vsi ostali prisotni, prav lep pozdrav! Takoj uvodoma moram, čeprav ni predmet razprave, predvsem predlog predstavitev stališča, povedati naslednje. Nekako v tej zadevi se vseskozi zavaja, tako tukaj prisotne kot tudi javnosti, da bo Urad za preprečevanje pranja denarja po dolgem in počez zlorabljal tako imenovane podatke, osebne podatke, vezane na njegovo pristojnost. To je treba odločno zanikati in to ne drži. Urad za preprečevanje pranja denarja bo obdeloval in spremljal podatke, ki so vezani na podlagi predhodno pridobljenih podatkov, pošiljane s strani zavezancev. Tako je to odločno in jasno treba povedati javnosti, da ne gre za vse podatke, kot se predstavlja v posameznih stališčih. Pred seboj imamo ponovno Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki na eni strani uvaja dodatne mehanizme, namenjene izvajanju ukrepov nadzora, na drugi strani pa odpravlja določene nedoslednosti in nejasnosti predhodnega zakona. Vse to z namenom, da se pripravi podlaga, da se bo omogočilo učinkovitejše obvladovanje tveganja pranja denarja in financiranje terorizma v naši državi. V Poslanski skupini Konkretno vidimo poglaviten razlog za spreminjanje zakonodaje predvsem v nekaterih pomanjkljivih določbah obstoječega zakona, ki lahko zaradi nejasne dikcije povzročajo zmedo pri zavezancih. Smisel implementacije novega zakona pa vidimo tudi v pripravi podlage, ki bo služila pri vnosu nekaterih direktiv EU v naš pravni red. Te med drugim vsebujejo usmeritve ter pravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in na koncu tudi pregona nekaterih kaznivih dejanj. Ob tem pa predlagani zakon predvideva tudi določene nove naloge in obveznosti zavezancev na področjih, kjer se je v preteklosti izkazalo, da tveganje pranja denarja ni bilo obvladovano v zadostni meri. Osnovni namen predloga zakona, ki je danes pred nami, je torej prenos treh zakonodajnih aktov Evropske unije. Dodatno predlog zakona na predlog zavezancev ter nadzornih organov vsebuje tudi nekatere izboljšave v delovanju sistema samega preprečevanja pranja denarja, na primer omilitev določenih zahtev za zavezance, ki so sedaj strožje od zahtev evropske direktive, širijo se možnosti za video-elektronsko identifikacijo ter uvajajo nova orodja za izmenjavo podatkov med zavezanci in nadzornimi organi. Predlog zakona določa tudi nove prekrške z namenom učinkovitejšega izvajanja nadzorniških nalog, višina glob pa se prilagodi višini prihodkov pravnega subjekta. V Poslanski skupini Konkretno smo prepričani, da se s predlaganimi novostmi ne spreminja bistvo trenutnega sistema preprečevanja pranja denarja. Gre torej le za manjše popravke, postavljene v želji po učinkovitejšem delovanju sistema, ki zadevajo tako ravnanje zavezancev kot tudi izvajanje samega nadzora pristojnih organov. Urejenost sistema nadzora nad pranjem denarja in financiranje terorizma je ključnega pomena za delovanje vseh družbenih podsistemov. Še posebej pa to velja za gospodarstvo. Zato bi si po našem mnenju vsaka država morala prizadevati za to, da poišče optimalno ravnovesje med standardi nadzora nad denarnimi tokovi ljudi na eni strani in oviranjem gospodarskega udejstvovanja posameznikov preko birokratskih drugih ovir na drugi strani. Verjamemo, da je mogoče vzpostaviti robusten in učinkovit sistem nadzora, ki bo učinkovito odkrival nepravilna delovanja, hkrati pa deloval diskretno ter ne bo posegal v vsakdanja življenja ljudi.

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe in gospodje! Z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je bil sprejet leta 2016 se je v naš pravni red prenesla evropska direktiva, ki je bila sprejeta leto prej. Veljavni zakon tako določa ukrepe, pristojne organe in postopke za odkrivanje in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter ureja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem njegovih določb. Intenzivnost dogajanj in spreminjanj v mednarodnem in domačem poslovnem okolju zahteva nov zakon. Predlog novega zakona zasleduje naslednje temeljne cilje: uskladitev nacionalne zakonodaje z evropskim pravnim redom, izboljšano obvladovanje tveganj ter učinkovitejši nadzor. Uvaja tudi nekatere izboljšave v delovanju sistema preprečevanja pranja denarja, ki so jih predlagali zavezanci in nadzorni organi, ter odpravlja določene nedoslednosti in nejasnosti veljavnega sistema. Predlagana je omilitev določenih obveznostih zavezancev, saj so v veljavnem zakonu določene strožje od zahtev direktive in drugih mednarodnih standardov ter so tako glede na ugotovljena tveganja nesorazmerne. Določajo se nove naloge in obveznosti zavezancev, in sicer tam, kjer je v praksi prišlo do zaznavanja nezadostnega obvladovanja tveganj. Prav tako se uvajajo tudi novi instituti oziroma orodja, s pomočjo katerih bodo zavezanci učinkovitejše izvajali zakonske obveznosti ter obvladovali tveganja za tovrstna kazniva dejanja, nadzorni organi pa učinkoviteje izvajali nadzor. Dodatne pristojnosti se dodeljujejo tudi nadzornim organom, prilagajajo se prekrškovne določbe. Usklajene bodo kategorije zavezancev, ki opravljajo storitve v zvezi z virtualnimi valutami, s priporočili projektne skupine za finančno ukrepanje. Dopolnjuje pa se tudi določba glede podatkov, ki se pridobivajo za potrebe registra ponudnikov storitev virtualnih valut in dodajajo hujše kršitve tega zakona za izbris iz navedenega registra. S predlogom zakona se določa tudi zamenjava evropskih nadzornih organov z evropskim bančnim organom. Na novo se uvaja neregulirani pregled stranke brez osebne navzočnosti v primeri neznatnega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma. Rahljajo se pogoji v zvezi z video-elektronsko identifikacijo. Razširjajo se omejitve gotovinskega poslovanja na izplačila nad zakonsko določenim mejnim pragom, kakor tudi izjeme o uporabi določb o omejitvah gotovinskega poslovanja na banke, hranilnice in menjalnice. Pranje denarja so vsi postopki in procesi uporabe denarja ali premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji, ki imajo za cilj pridobiti lastnosti zakonito pridobljenega premoženja. Gre za kriminal, ki ga država mora preprečevati in zatirati. S predlogom zakona se dopolnjujejo pristojnosti urada za potrebe učinkovitega nadzora nad izvajanjem obveznosti poslovnih subjektov. Določa se tudi pravna podlaga za dostop do podatkov urada s strani primarnih nadzornikov za potrebe izvajanja nadzora, ki temelji na tveganjih pranja denarja in financiranja terorizma. Zato bodo izdana priporočila in smernice, v zvezi s katerimi bo sprejet nov pravilnik, ki bo podrobneje urejal način anonimiziranja in posredovanja teh podatkov. Predlog zakona posega v obstoječi sistem in ga pomembno izboljšuje v smeri učinkovitejšega obvladovanja tveganja pranja denarja in financiranja terorizma. Nesporno je tudi, da imamo v Sloveniji Zakon o inšpekcijskem nadzoru. Po tem zakonu, ki je v veljavi od junija leta 2002, 20 let torej, je nedvoumno, da inšpektor ne more vstopiti v zasebne prostore zavezanca brez odločbe pristojnega sodišča. Kakovost preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pa bo kajpada odvisna od izvajalcev, od zaposlenih na uradu in v ostalih osmih nadzornih inštitucijah, od Banke Slovenije pa do Notarske zbornice Slovenije. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo predlog Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma soglasno podprli. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališča Poslanske skupine nepovezanih poslancev bo predstavil Jurij Lep. Izvolite. JURIJ

Kot veste, je Državni zbor v tem mandatu že dvakrat noveliral Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, zadnjič leta 2020. Predlog zakona, ki smo ga v tem državnem zboru že obravnavali in ga ponovno obravnavamo danes, še zdaleč ne predstavlja prenosa predpisov EU v slovenski pravni red. Gre za popolnoma drugačno besedilo kot omenjeno. Predvsem iz pripomb ključnih deležnikov smo bili poslanci seznanjeni, da je Vlada v zakon vključila nove rešitve, ki nimajo nič s prenosom omenjenih direktiv, ampak so celo v nasprotju s temeljno direktivo EU s področja pranja denarja, in sicer Direktivo EU 2015/849. Poleg tega pa so tudi v nasprotju s slovenskimi in predpisi Evropske unije s področja varstva osebnih podatkov ter zahtevami iz 7. in 8. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti glede nujnosti in sorazmernosti teh ukrepov, neskladni s prakso Sodišča EU in tudi s številnimi odločbami Ustavnega sodišča naše države. Na podlagi navedenih opozoril, predvsem Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in informacijske pooblaščenke, je Državni zbor na 29. seji 1. februarja 2022 predlog zakona zavrnil. Od dne, ko ga je Državni zbor zavrnil, ni minil niti en mesec, ko nam Vlada ponovno želi vsiliti sicer resda nekoliko popravljeno različico zakona. V njem ni najbolj sporne protiustavne določbe, ki bi inšpektorjem omogočila, da vstopajo v naše domove brez sodnega naloga, so pa vse ravno tako protiustavne rešitve ostale enake. Predmetni predlog je v ostalem besedilu namreč vsebinsko povsem identičen zavrnjenemu spornemu predlogu, razen kakšnih vejic. V besedilu zakona torej še vedno ostajajo kršitve predpisov Evropske unije, Sodišča Evropske unije in Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Vse to kaže, da si predvsem vladajoča SDS očitno želi še pred aprilskimi volitvami na vsak način izsiliti sprejetje rešitev, s katerimi bi Urad za preprečevanje pranja denarja, ki ga vodi njen direktor, postal naddržavni organ, ki bo na področju zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov imel več pooblastil kot policija in Sova skupaj. Pooblastila urada glede obdelave osebnih podatkov in posegov v zasebnost pa bodo tako rekoč neomejena in bodo, kot smo že omenili, presegla pooblastila vseh drugih državnih organov, brez da bi sploh imeli ustrezne varovalke, ki bi preprečevale zlorabe in ki bi varovale pravice posameznikov pri posegih urada. SDS bo preko Urada za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v roke dobila največjo bazo podatkov v državi, ki ji bo omogočila, da bo na podlagi anonimk lahko pritiskala na opozicijske politike, podjetnike in gospodarstvenike, posamezne novinarje in sploh vse, ki si upajo kritizirati njihovo oblast. Poleg tega v Poslanski skupini nepovezanih poslancev ne moremo pristati, da nekdo označi Informacijskega pooblaščenca za ‒ citiram ‒ »brezveznika«, kot tudi dejstvo, da ni bil povabljen na sejo odbora. Informacijski pooblaščenec je namreč samostojen in neodvisen organ, pristojen za nadzor nad varstvom osebnih podatkov. V poslanski skupini opozarjamo tudi na zavajanje predstavnika urada, ki je v razpravi zatrjeval, da urad mora imeti tovrstne izredne pristojnosti in da s tako ureditvijo ni unikum. Republika Slovenija ima po mednarodnih primerjalnih pregledih zgledno urejen pravni red za boj proti preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in sledi mednarodnim standardom, saj je bila pri zadnjem ocenjevanju mednarodnih teles s področja boja proti pranju denarja deležna zgolj manjših priporočil glede potrebnih izboljšav. Tisti, ki ste si prebrali njihova priporočila, veste, da ne zahtevajo ustvarjanja takšnega obveščevalnega monstruma, kot si ga je zamislila vlada zaradi nekih drugih potreb. V bistvu gredo trendi delovanja teh organizacij v svetu celo v zmanjševanje nadzorstvenih pooblastil, kakršna je dobil naš urad leta 2016. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev zakona, v katerega so vladni kadri brez ustreznih utemeljitev podtaknili določbe, ki so v očitnem neskladju s predpisi EU in Ustavo Republike Slovenije, vsekakor ne bomo podprli. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila mag. Elena Zavadlav Ušaj. Izvolite. MAG. Hvala, podpredsednik, za besedo. Lep pozdrav, državna sekretarka in vsi ostali, kolegice in kolegi v dvorani! Problematika razširjenosti organiziranega in finančnega kriminala v povezavi s pranjem denarja je vedno bolj aktualna, tveganje pa v zadnjih letih povečujejo različne oblike financiranja terorizma. Kriminalne dejavnosti stremijo k ustvarjanju protipravne premoženjske koristi. Pranje denarja predstavlja resno grožnjo stabilnosti in celovitosti delovanja finančnih ustanov, škoduje stabilnosti in ugledu finančnega sektorja države, ogroža notranji trg in njegovo konkurenčnost, predvsem pa dolgoročno slabi zaupanje v demokratične institute sodobne družbe. Končni cilj pranja denarja je postopna vključitev opranega denarja ali premoženja v običajne poslovne tokove, ki so sestavni del zakonite poslovne dejavnosti oziroma investiranje v obstoječo ali novo kriminalno dejavnost. Pri tem pa so osebe, ki se s tem ukvarjajo, zelo spretne, kar smo videli na primeru Farrokh, ki se je pometal pod preprogo. Zaradi navedenega je tudi Slovenija pristopila k reševanju obravnavane problematike in tako v letu 2016 sprejela Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Z omenjenim zakonom smo v slovenski pravni red prenesli predpise Evropske unije, ki preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma podrobneje urejajo na nivoju celotne Evropske unije. Njena osnova pa predstavlja Direktiva EU 2015/849. Določbe omenjene direktive so bile v slovenski pravi red večinoma že prenesene s prvotnim zakonom. Pred kratkim je bil v Državnem zboru obravnavan predlog zakona, ki bi nadaljeval prenos predpisov Evropske unije v našo zakonodajo, ampak zaradi pomislekov nekaterih poslancev v zvezi s pooblastili inšpektorja ni bil sprejet. S tem predlogom zakona pa se po navedbah predstavnice Vlade ti pomisleki odpravljajo in se nadaljuje implementacija evropskih predpisov in vpeljava izboljšav v delovanje sistema preprečevanja pranja denarja z namenom ohranitve ključnega načela zaščite slovenskega finančnega sistema pred posledicami pranja denarja in financiranja terorizma. Večina rešitev je že zapisana v veljavnem zakonu iz leta 2016, ki je bil sprejet pod drugo vlado in zato takratni poslanci iz sedanje opozicije niso nasprotovali sprejemu tega zakona, danes pa nasprotujejo. Razumi, kdor more! Tako Urad za preprečevanje pranja denarja deluje s podobnimi pooblastili že od leta 2016. V današnjem predlogu zakona je dodan novi odstavek, ki določa, da lahko zavezanec inšpektorju, ki nima odločbe pristojnega sodišča, odkloni vstop v stanovanjske prostore. V tem primeru mora inšpektor pridobiti soglasje sodišča. Na podlagi pripomb in predlogov zavezancev ter ugotovitev nadzornih organov so predlagane naslednje rešitve: popolnitev dikcije nekaterih obstoječih določb in nove določbe, ki odpravljajo nejasnosti; omilitev določenih obveznosti zavezancev, ki so v obstoječem zakonu strožje in nesorazmerne; dopolnitev nalog in obveznosti zavezancev; uvedba novih institutov oziroma orodij; dodatne pristojnosti nadzornih organov; prilagoditev prekrškovnih glob in redakcijske izboljšave obstoječega zakona. Pranje denarja je močno povezano s financiranjem terorizma, ki je postal izredno resna grožnja miru in družbenemu razvoju tako na evropskem kot na globalnem nivoju. Zato je pomembno, da se zakonske rešitve odlikuje na čim višjem nivoju skupnosti. Pranje denarja pa je problematično tudi iz naslova utaje davkov, s čimer se siromaši državni proračun. Zato ga je potrebno omeniti in izkoreniniti. Ker pa so osebe, ki se s pranjem denarja aktivno ukvarjajo, pri svojem početju inovativne, je potrebno zakon sprotno novelirati in se tako aktivno odzivati na nove razmere. Kljub temu da so bile na seji Odbora za finance ponovno podane številne pripombe s strani opozicijskih poslancev zaradi njihovega vztrajnega nagajanja delu Vlade, in podani so bili tudi v pisni obliki s strani Informacijskega pooblaščenca ter Zakonodajno-pravne službe, smo v Slovenski demokratski stranki mnenja, da je predstavnik Urada za preprečevanja pranja denarja dovolj jasno podal obrazložitve, da je Republika Slovenija zavezana k upoštevanju mednarodnih standardov in priporočil mednarodne organizacije za finančno ukrepanje, ker nam tako zagotavljajo dostop do ustreznih mednarodnih finančnih, upravnih in drugih informacij, pa tudi v izogib, da Slovenije ne bi doletelo veliko finančno breme, ki lahko znaša do milijon evrov, saj smo s strani Evropske komisije prejeli že dva uradna opomina zaradi zamud pri prenos direktiv v nacionalni pravni red, ker je bil rok za prenos že v prejšnjem letu. Zaradi vsega navedenega bomo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke Predlog zakona o preprečevanju pranja in financiranju terorizma enotno podprli. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavila Andreja Zabret. Izvolite. ANDREJA Spoštovani, predsedujoči, predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Zakon, ki ga obravnavamo, je skoraj identičen tistemu, ki ga je Državni zbor zavrnil že februarja na 29. redni seji. Kot je na seji Odbora za finance ugotovila predstavnica Zakonodajno-pravne službe, je vsebinsko identičen prejšnjemu predlogu, v njem pa so upoštevane le pripombe, ki se nanašajo na opozorilo, kar se tiče napačnih sklicev, številčenja odstavkov in druge podobne pomanjkljivosti. Z ničemer pa niso bile upoštevane obsežne vsebinske pripombe k takratnemu predlogu zakona, razen tega, da je sedaj spremenjen 159. člen, ki določa, da lahko zavezanec inšpektorju, ki nima odločbe pristojnega sodišča, odkloni vstop v stanovanjske prostore. A vendar so v njem še vedno številne določbe, ki niso skladne z Ustavo Republike Slovenije in Splošno uredbo o varstvu podatkov. Na to je v svojem obširnem mnenju ponovno opozorila informacijska pooblaščenka, ki pa na sejo sploh ni bila povabljena. Tako smo bili deležni le enostranskega prikaza dejstev s strani tistih, ki so predlog pripravljali, torej Ministrstva za finance in pa samega urada. Urad bo še vedno lahko zbiral podatke iz praktično vseh evidenc v državi. Banke, hranilnice in druge plačilne institucije bodo morale uradu poročati o vseh gotovinskih in negotovinskih transakcijah nad 15 tisoč evrov, ne glede na to, ali so te po kriterijih pranja denarja ali financiranja terorizma tvegana ali ne. Urad bo poročal le Vladi in Državnemu zboru, hkrati pa po lastni presoji lahko celo zavrne posredovanje podatkov sodišču, državnemu tožilstvu in policiji. Uslužbenci urada bodo tako pridobljene podatke posredovali tudi drugim organom, če bodo ti od urada zahtevali finančne informacije in analize. Katerim organom, bi po predlogu zakona določali trije ministri; to je minister za finance, notranje zadeve in pa pravosodje. K odločanju o tem, kdo vse bo lahko pridobival podatke, pa jih po predlogu zakona ne zavezujejo prav nobeni kriteriji. Spoštovani, vse to odpira prostor za zlorabo podatkov v politične in druge namene. Že tako lahko beremo, da se je novo vodstvo urada iz prostorov urada odločilo preseliti dokumentacijo o zadevah, ki jih je urad vodil v zadnjem desetletju in pol. Poleg tega se vedno bolj govori, da naj bi vodilni na uslužbence pritiskali z zahtevami za obravnavo ljudi, ki niso po volji vladajoče stranke. Zato bomo predlogu zakona v LMŠ močno nasprotovali in bomo tudi glasovali proti. Hvala. Hvala tudi vam. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Amandmaji k predhodnim in končnim določbam niso vloženi. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji k prehodnim in končnim določbam niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes, v okviru glasovanj, pol ure po končani 42. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

v zvezi z zagotavljanjem socialne varnosti samozaposlenim v prireditveni dejavnosti v času epidemije. Državni zbor je na 29. seji sklenil, da opravi razpravo o odgovoru, ki ga je minister za kulturo dr. Vasko Simoniti podal podal na poslansko vprašanje Primoža Siterja v zvezi z zagotavljanjem socialne varnosti samozaposlenim v prireditveni dejavnosti v času epidemije. Vidim … A je tu? (Da.) Besedo dajem Primožu Siterju za dopolnilno obrazložitev predloga za razpravo o odgovoru ministra. Izvolite. Spoštovani kolegice in kolegi, spoštovani minister, dober dan! Najprej se naj zboru seveda zahvalim, ker je na glasovanju potrdil mojo namero po razširitvi oziroma razpravi o tem pomembnem vprašanju, ki se tiče na eni strani preživetja gospodarske panoge prireditvene dejavnosti, na drugi strani pa socialnega položaja delavk in delavcev v uprizoritveni dejavnosti. Epidemija covida-19 je zarezala v vse pore družbe, tudi na gospodarskem in ustvarjalnem področju, pa je ta uprizoritveni del gospodarstva oziroma uprizoritvena gospodarska panoga tista, ki sta utrpela največ škode. Zakaj? V začetku epidemije, torej marca 2020, so se prizorišča zaprla prva. Prizorišča se danes po dveh letih epidemije še vedno v celoti niso odprla in ne morejo delovati v svoji polni moči, ljudje pa, ki to panogo ustvarjajo, ne morejo uživati oziroma ustvarjati, ne morejo delati, ne morejo si privoščiti vsaj kanček neke socialne varnosti, ki jo sicer tovrstna zaposlitev ponuja. ponuja. Pred seboj imamo zelo konkreten primer tudi sicer zelo negotove zaposlovalne panoge, ki je uprizoritvena dejavnost. Že v normalnih okoliščinah, torej brez epidemije, so statistike zaposlovanja tam slabe. Kar 90 % delavk in delavcev iz uprizoritvenih dejavnosti je zaposlenih prekarno. v zaposlitvi, ki ne omogoča socialne varnosti, v zaposlitvi, ki ne omogoča kreditov, načrtovanja družine, stanovanj in tako naprej. Torej, v zelo negotovi situaciji, epidemija pa je tukaj z vsemi svojimi posledicami še toliko bolj udarila. Seveda so se organizatorji prireditev, nastopajoči, igralci, glasbeniki, tehnično osebje, lučkarji, zvočni tonci, producenti in tako naprej seveda povezali, Vladi predali svoje strahove, svoje skrbi v tem negotovem času, povedali, da koncertov ni, da so pravila za omejevanje okužb iz naslova Vlade nejasna, neživljenjska, da jih nihče ne posluša, da vse, kar imajo, je prepoved združevanja in da že sicer panoga preživlja, kot rečeno, na plečih negotovih zaposlitev z delavkami in delavci, ki živijo od projekta do projekta in ne vedo, kako bodo preživeli že v normalnih okoliščinah, sedaj pa še posebej. Po oceni samih prirediteljev, ki so se združevali v takšne in drugačne iniciative, v interesna združenja in tako naprej, ta ta številka je brutalna, je bil upad vseh dejavnosti v uprizoritveni gospodarski panogi nekje med 80 in 90 %. Posledično je med 80 in 90 % upadlo priložnosti za delo in je tudi v 80 do 90 % upadla socialna varnost vseh zaposlenih v tej panogi. Naslovili so kar nekaj pobud, vprašanj na Ministrstvo za kulturo, na Ministrstvo za gospodarstvo, NIJZ, pristojne institucije pa so z njimi igrale pinpong. Ena jih je pošiljala k drugi, druga k tretji – in ostali so brez odgovora. Tako kot organizatorji in delavci v uprizoritvenem sektorju smo ostali pri postavljanju ustnega poslanskega vprašanja ministru Simonitiju brez odgovora tudi sami Poslanski skupino Levica, zato danes upam, da do odgovorov, kako naj ti ljudje preživijo in kako naj se ta panoga sedaj po epidemiji postavi na noge, pridemo danes. Vesel sem, da o tem govorimo na redni seji Državnega zbora, žalosten pa, da je na dnevni red seje Državnega zbora tako pomembna tema prišla šele na zadnjo sejo; na zadnji seji k zadnji točki. Hvala lepa. Hvala tudi tam. Besedo dajem ministru za kulturo, dr. Vasku Simonitiju za dodatno obrazložitev. Izvolite. Spoštovan gospod predsedujoči, spoštovani prisotni! O tej problematiki v zvezi s socialno varnostjo samozaposlenih je bilo že velikokrat polno izrečenega, povedanega, nenazadnje je bilo rečeno, da tudi nisem odgovoril na ustno vprašanje, kar seveda na drži. V ustnem vprašanju sem zelo jasno, nedvoumno pokazal in povedal, kakšne vse ukrepe je Ministrstvo za kulturo pripravilo, da je olajšalo pravzaprav ta čas epidemije, ki je prizadela vse, med njimi seveda tudi ljudi, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, o katerih je bilo govora; torej prireditvene dejavnosti in oziroma tudi samozaposleni sploh, ki so v kulturi v našem resorju. Na to je odgovoril tudi tudi minister Počivalšek v svojem pisnem odgovoru poslancu, bile so že tudi razprave v Odboru za kulturo, tako da kaj novega in posebnega ne bo moč dodati. Verjetno se bomo pravzaprav seznanjali z enimi in istimi stvarmi. Rad bi povedal samo to, da je vendarle bilo poleg vseh vseh tistih ukrepov ali pa dejavnosti, ki jih Ministerstvo za kulturo opravlja v času normalnega delovanja, torej vsi javni zavodi, vsi so dobili vse izplačano, vsi prekarni uslužbenci, torej sodelavci teh javnih zavodov so dobili vsa izplačila, vsi programi so bili izplačani, torej sredstev je bilo ogromno. Poleg tega je država sprejela 9 protikoronskih ukrepov, med katerimi so bili tudi tisti, v katerih so deležni bili posebne pozornosti tudi samozaposleni.

v prejšnjih svojih izjavah, da gre za 10 tisoč oseb, gre za okoli 6 tisoč oseb. Ampak to so tisti, ki so zaposleni in ki so tudi

poslanskih vprašanjih in nastopih izjavljal. Tako seveda gre za veliko manjšo neposredno prizadetost ljudi, ki so pa dobivali v skladu s protikoronskimi ukrepi vse tiste bonitete kot tudi drugi. Tako je Ministrstvo za kulturo poleg vseh sredstev, ki so bila ki so bila dana na voljo v okviru integralnega proračuna, zagotovilo skupno v tem obdobju še dodatnih 110 milijonov sredstev. Gre pa za ljudi, ki predstavlja v bistvu okoli 3,4 % delovnega prebivalstva, ki so dobili poleg tega še taka sredstva. Tukaj je cela vrsta stvari, ki jih bomo verjetno v debati še odprli. Rekel bi še to, da je ta pozicija, ta položaj samozaposlenih v kulturi veliko bolj privilegirala ali boljša, kot je, recimo, v sosednji Avstriji ali v Nemčiji. Torej neprimerno izdatneje in dobrohotneje je država v ta prostor vstopila in se zavedala vse problematike, ki se povezuje v zvezi z epidemijo, in tako tudi odgovorno ravnala, tako Vlada kot v okviru nje ministrstvo in seveda tudi minister. Poleg tega je torej tudi minister za gospodarstvo 31. 1. 2022 objavil poziv za oddajo vlog za povračilo izpada vseh tistih stroškov, ki jih lahko organizatorji te kulturne industrije prijavijo. In seveda tudi tukaj je je prostor, ki bo povrnil eventualno prizadetost tistih, ki so bili morda prizadeti ali pa so bili, ampak bodo morali to izkazati z določenimi dokazili. Hvala lepa.